poštovane zastupnice i zastupnici. O svakom

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege,

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi danas, a sada prelazimo na naš dnevni red. Prva točka, - Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146.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 Poštovani predsjedniče HS, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije jedan je od temeljnih zakona energetskog sektora koji ima za cilj jačanje tržišnih odnosa i stvaranje zajedničkog europskog energetskog tržišta i energetske unije država članica, te priprema tržište za izazov energetske tranzicije i korištenje čiste i obnovljive energije, električne energije, te izlazak iz neučinkovite proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva. Naime, zajednička nastojanja država članica za ubrzavanje energetske tranzicije prema obnovljivoj energiji kao jednoj od najsnažnijih oružja u borbi s klimatskim promjenama rezultirala su i novom Direktivom 944 iz 2019.g. o unutarnjem tržištu električne energije. Ovim se Konačnim prijedlogom zakona uređuju odnosi na tržištu električne energije koji će osigurati neprekinutu i stabilnu opskrbu obnovljivom energijom, istovremeno ojačati ulogu kupaca, njegovo aktivno sudjelovanje na tržištu, kao i smanjiti energetsko siromaštvo i uvoz energije u RH. Zakonom se propisuju pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju, opskrbu i skladištenje električne energije zajedno s aspektima zaštite potrošača u cilju stvaranja integriranih, konkurentnih, fleksibilnih, poštenih i transparentnih tržišta električne energije u EU orijentiranih na potrošače. Ovakav zakon uređuje i nove odnose sudionika na tržištu i omogućava tehnološki napredak u smislu uvođenja digitalnih platformi i numeričkog upravljanja sustavima. Zakon prepoznaje nove energetske djelatnosti i postavlja nova pravila i obveze operatora sustava na čijem jasnom, transparentnom i učinkovitom vođenju počiva razvoj elektroenergetske mreže i sigurnost opskrbe električnom energijom. odnosno proizvodna postrojenja priključena na distribucijskom sustavu postaju okosnica daljnjeg razvoja tzv. pametnih mreža. Zajedno s tim jačaju se postojeća prava potrošača i uvode nova, kao što je pravo na slobodan izbor opskrbljivača i ograničenje naknada za promjenu i prekid osim ako su ugovori s obveznim trajanjem i fiksnim cijenama raskinuti prije njihova isteka, kao što je pravo na pristup barem jednom od alata za usporedbu koji ispunjava određene zahtjeve pouzdanosti, pravo na pridruživanje energetskoj zajednici građana uz potpuno zadržavanje prava kupca uključujući pravo na napuštanje zajednice bez kazne, pravo na ugovor s dinamičnim određivanjem cijene, te pravo na pružanje svih informacija u pogodnostima i uključenim rizicima, pravo na ugovor o agregiranju neovisan o opskrbi električnom energijom, pravo na proizvodnju, potrošnju, pohranu i prodaju električne energije pojedinačno ili putem agregatora, pravo na ugradnju pametnog brojila po odluci da se isto smatra troškovno učinkovitim, pravo energetski siromašnih ili ugroženih kupaca na ciljanu zaštitu. Ovim se prava kupaca u RH izjednačavaju s onima koja postoje u ostalim zemljama EU. Sukladno zakonu opskrbljivači će morati pripremiti besplatan alat kojim će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za njih najpovoljniju opciju. Krajnjim kupcima se omogućava bolja informacija i kontrola računa za električnu energiju, obračun mora biti jasan, točan, sažet i predočen na takav način da omogućuje laku usporedbu. Nove obveze koje dobivaju opskrbljivači pomažu također u identifikaciji ugroženih energetski siromašnih kupaca kojima se omogućava pomoć i na taj način utječe na smanjenje energetskog siromaštva. Jedan od novih instituta koji zakon uvodi je agregator kao energetski subjekt i agregiranje kao energetska djelatnost čime se stvaraju novi dinamičniji odnosi na tržištu. Agregator je taj koji će svojom uslugom na tržištu omogućiti da na široj platformi uskladi i distribuira, da se uskladi distribuira proizvodnja s potrošnjom kroz uspostavu tzv. virtualnih mreža. Zakonom se uspostavljaju transparentna pravila kojima se dodjeljuju uloge i odgovornosti svim sudionicima na tržištu i utvrđuju pravila za razmjenu podataka između svih sudionika na tržištu što je presudno za učinkovit rad agregatora. Opskrbljivači i agregatori će donijeti nove usluge na tržište i odgovarati će za upravljanje potrošnjom, te se osigurava da naknada za njihov rad bude odraz koristi upravljanja potrošnjom. U osnovnoj jedinki u fizičkom smislu razmjena električne energije će se događati u okviru energetske zajednice građana. One će kroz svoju pravnu i neprofitabilnu osobnost pod kontrolom vlasnika udjela ili članova čiji su odnosi zasnovani na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju moći sudjelovati u proizvodnji, distribuciji, opskrbi, potrošnji i uslugama električne energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružati druge energetske usluge svim članovima i vlasnicima udjela. Kako su u slučaju energetskih zajednica građana o razmjeni energije u okviru zajednice, ista je ograničena na razini niskog napona odnosno transformatorske stanica i brojila na višem naponu. Treba naglasiti da u uvjetima distribuirane proizvodnje upravo ovi sudionici odnosno agregatori energetske zajednice građana stvaraju uvjete da se proizvedena električna energija nađe na tržištu i potroši najbližem mjestu proizvodnje i potiču stvaranja virtualnih elektroenergetskih mreža. Važna novina koja se uređuje ovim Prijedlogom zakona je provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, za izgradnju proizvodih postrojenja električne energije ili toplinske energije ili skladišta električne energije od strane Ministarstva, a u skladu s objektivnim transparentnim i nediskriminirajućim kriterijima. Energetska odobrenja se dakle proširuju i na postrojenja za skladištenje energije te se sukladno tome uvodi djelatnost skladištenja električne energije koja se do sada nije nalazila u Zakonu, a koji je jako bitna za energetsku tranziciju. Energetsko odobrenje postaje inicijalni dokument razvoja projekta proizvodnje proizvodnje i skladištenja električne energije, na prostorno planiran, okolišno prihvatljiv i elektroenergetski izvoditi način. Zakon naglašava važnost operatora prijenosnog i distribucijskog elektroenergetskog sustava, za stabilnost rada i razvoj sustava i mreža, tako su operatori ova dva sustava odgovorni za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji zahtjevima za prijenos i distribuciju električne energije uključujući troškovno učinkovitu integraciju novih postrojenja za proizvodnju električne energije, posebno onih koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora. Operatori prijenosnog i distribucijskog elektroenergetskog sustava nadalje moraju biti neovisni u svom radu i u smislu svojeg pravnog oblika, organizacije i donošenja odluke te su u tom smislu određeni zahtjevi pojačavaju. U slučaju operatora prijenosnog sustava HOPS-a, obzirom da je infrastrukturna poveznica s drugim tržištima i operatorima prijenosnih sustava, zahtjev Direktive iz 2019. g. je izričit i izmijenjen u odnosu na isti iz Direktive iz 2009. g. te se društvo mora uskladiti u obliku dioničkog društva. Pri tome nikakve reperkusije ista odluka ne smije imati na vlasnička prava. U odnosu na Prijedlog Zakona o tržištu električne energije u prvom čitanju u nacrt Konačnog prijedloga zakona učinili smo sljedeće izmjene, uređuje se područje elektroenergetske infrastrukture odnosno određivanje koncesija za takvu infrastrukturu na pomorskom dobru, uredili smo djelatnost upravljanja željezničkom infrastrukturom, uredili smo rekuparativno kočenje kao izvor energije i način vraćanja isto energije u mrežu do uključivo 6 megavata. Uređen je detaljni postupak izraza elaborata optimalnog .../Govornik se ne razumije./... priključenje za priključenje na prijenos odnosno distribucijsku mrežu, aktivni kupci na obračunskom mjernom mjestu na koje je priključeno postrojenje za skladištenje energije ne podliježu dvostrukim naknadama, to smo napravili, jasno jer onda se gubi smisao skladištenja ako bi bila dvostruka naknada, znači ulazna, izlazna, onda bi praktično skladište bilo skupo, a od toga onda ne bi imali koristi u smislu da se mreža čuva i održava kroz skladištenje. Određuje se da proizvođač električne energije koji ima dozvolu na obračunskom mjernom mjestu proizvodnog postrojenja, dužan je plaćati tarifu za korištenje mreže za energiju koju predaje u prijenos odnosno distribucijsku mrežu sukladno metodologijama za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos odnosno distribuciju električne energije. Produljuje se rok sa 60 na 90 dana od dana stupanja na snagu, zakon za podnošenje zahtjeva za iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja sukladno čl. 17 st. 2 ovog Zakona smo također, u postupku izdavanja energetskih odobrenja predvidjeli da se energetsko odobrenje za hidroelektrane da vrijede 7 godina, a da se uporabna dozvola mora ishoditi u 10. godini, najkasnije u 10. g., što je razlika od onih 5+2, 7, zato što su jasno, to prevelike investicije koje predugo traju, da ne bi došlo tu do nekakvog zakonskog ograničenja. Poštovani saborski zastupnici, svjesni važnosti i uloge ovoga Zakona za energetsku tranziciju i gospodarski razvoj RH, uvjereni smo da će isti po usvajanju u ovome cijenjenom Domu doprinijeti kućanstvima i poduzetnicima, da sami proizvode sve više obnovljive struje i solara i ostalih obnovljivih izvora, s time da ujedno smanjuju svoje troškove života i poslovanje. Izgradnje i razvoj energetske infrastrukture i energetskih postrojenja po ovome Zakonu doprinijet će svrstavanju RH na sam vrh energetski neovisnih država Europe kada je u pitanju proizvodnja struje, posebno one koja je obnovljiva. Hvala vam na pažnji. Hvala državnom tajniku. Imamo nekoliko replika. Prvi je na redu poštovani kolega Kirin, izvolite. ovim se Zakonom nastoji osigurati prihvatljive i transparentne cijene i troškovi energije za krajnje kupce. Visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na održiv energetski sustav sa niskom razinom ili emisijom ugljika. Slijedom 11. i 45. čl. ovog Zakona, da li će naknada za energetski siromašne i ugrožene kupce sukladno njihovom socijalnom stanju, bez obzira što će cijena električne energije rasti, ostati uvijek identična odnosno, naravno, ako ne dođe do poboljšanja njihovog socijalnog statusa? Hvala.

tome, ako eventualno i raste cijena te energije koju taj isti građanin pojedinac ne može platiti. Znači tu nema nikakove dileme, ona ona uspostava sustava da se zna šta je to minimum potrošnje električne energije koje jedno kućanstvo može potrošiti se mora nadoknaditi iz nadležnog proračuna bilo da je on državni što je u načelu obzirom da se ona naknada od 3 lipe prikuplja na posebni račun u Državnoj riznici, a s njime rukovodi Ministarstvo rada i socijalne politike, da se jednostavno iz tih sredstava osigura dovoljan iznos to je apsolutno ideja ovog zakona i nema nikakve zapreke u tome. Druga replika kolega Bačić, izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče u zakonu je stavljen naglasak upravo na energetske zajednice građana čisto i radi učinkovitijeg korištenja i pohrane normalno i proizvodnje same električne energije, zanima me hoće li HEP i ministarstvo imati određene fondove tj. određene, određena vrsta financijskog ulaganja u energetsku mrežu vezano za pomoć upravo tim zajednicama, ali vidimo i veliki naglasak na prodaju električnih vozila, a to će se koristiti i isključivo za električna vozila pa me zanima kako stojimo sa samim punionicama pošto je i radi plana dekarbonizacije očekujemo i veliki porast prodaje samih električnih vozila, koliko HEP ali i samo ministarstvo ulaže u samu mrežu punionica. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala. Jasno, nisam spomenuo u uvodnom govoru e-mobilnost, ali jasno da i ovaj zakon se dotiče i toga. Što se tiče punionica znači pred nama je sada u javnoj raspravi Zakon o alternativnoj infrastrukturi koje Ministarstvo prometa ovaj je oglasilo. On detaljno rješava taj dio kako će ići, jasno uz nas kao koordinacijsko tijelo Ministarstvo gospodarstva. Znači mi smo i u Nacionalnom planu oporavka u fondu, u financijskoj perspektivi novoj predvidjeli značajna sredstva za sufinanciranje izgradnje punionica. Svjesni smo toga da taj dio treba biti itekako sada fokus fokus našeg interesa. Da se punionice pojavljuju što je moguće u većem broju i to sustavno i organizirano tako da je znači nakon ovog zakona i Zakona o obnovljivim izvorima energije naš fokus će sigurno biti na punionicama i na njihovom sufinanciranju kako bi taj proces krenuo. Kolega Ivanović, izvolite. k tome da obnovljivi izvori energije moraju do 2030., pa do 2050. biti ono što želimo. No, ova tema zasigurno kod šireg auditorija koji možda ne poznaje toliko zakonsku regulativu uvijek se pitamo kad su u pitanju cijene električne energije, gdje se Hrvatska nalazi kada je u pitanju karta Europe, koliku cijenu plaćaju građani Hrvatske kada je u pitanju i kućanstva, a naravno i privreda na razini cijele EU? **Milatić, Ivo** Hvala na vašem pitanju. Kad je u pitanju rang cijena u Hrvatskoj, kad govorimo o kućanstvima znači od onoga što na Eurostatu možete vidjeti to imamo podatke za 33 europske zemlje, znači 27 u EU i još ove ostale. Mi se nalazimo na 26 mjestu po ovaj jeftinoći praktično. Znači mi smo u samom kraju po, u smislu visine električne energije za kućanstva. Znači to je negdje bilo za '20.-tu 13,2 euro centa po a što se tiče građanstva, poduzetništva tu smo na 21 mjestu 16 0,164 euro centa po kilovatu. Znači Hrvatska je tu u dobroj poziciji i mislimo da ćemo i tu ostati obzirom na **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolegica Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Dobar dan. Zanima me možete li mi jasno protumačiti Članak 12. stavak 4. koji kaže, stvaranje tehničkih uvjeta u mreži isključivo je obaveza operatora operatora sustava. Naime, ovaj članak može uzrokovati enormno povećanje cijene struje za građane i poteškoće društava u sklopu HEP grupe jer zapravo znači da će HEP morati u potpunosti financirati izgradnju potrebne infrastrukture za nova priključenja. Od toga će koristi imati uglavnom strani lobisti, iako vi stalno spominjete solare i male korisnike za nova priključenja zapravo je riječ u velikoj mjeri o privatnim poduzetnicima uglavnom zainteresiranima za vjetroelektrane i najveća afera u nas posljednjih godina je upravo bila vezano uz vjetroelektrane. Ako tome pridodamo nepotrebno inzistiranje ovog zakona da se HOSP iz d.o.o. prebaci u dioničko društvo s neuvjerljivim zapravo objašnjenjem da je to autentičan prijevod propisa EU vidimo da trasu kojom ovaj zakon ide i gdje on zapravo može završiti. **Jandroković, Hvala uvažena saborska zastupnice. Pročitali ste prvu rečenicu članka odnosno stavka, a niste nastavili dalje. E dobro, al ja samo nastavili dalje, ispod sve ostalo piše i odgovor na vaše pitanje. Znači sukladno metodologijama, sukladno ovom, sukladno onom, sukladno trećem, tko to sve plaća investitor nikakav HEP. Oprostite. Danas je 80% stvaranja uvjeta u mrežu bilo na teret investitora, u budućoj metodologiji će biti slično ili manje ili gore. Neovisno o tome svakako operator je dužan to napraviti sukladno metodologiji, a metodologija znači koju će propisa HER-a, ona će propisati što sve taj investitor mora platiti HEP odnosno nije HEP-u nego HOPS-u ili HEP ODS-u da bi on napravio priključak. Znači to što se tiče tereta građana nije uopće tema, to je teret investitora. Peta na redu je poštovana kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče moje pitanje je možda na tragu ovog što je uvažena kolegica Peović ali s jednog drugog aspekta. ovim zakonom se uspostavljaju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje energije te opskrbu električnom energijom. Dakle, to je osnovna definicija zakona. Ja bi se malo referirala na distribuciju. distribucija električne energije je prijenos koji se, koji se obavlja da sad ja tu ne eksperimentiram, vi dakle visokonaponskim, srednje naponskim i niskonaponskim distribucijskim sustavom radi njene isporuke kupcima i kupcima i ne uključuje opskrbu na uobičajen način. I sad mi u zakonu imamo definiciju da distribuciju radi HEP distribucijski sustav i da oni to rade i da su oni isključivo za to sljedećih 50 godina. Od kud 50 godina? Zašto se niste odlučili na manje ili ste mogli ostaviti i reći u ovom zakonu da HEP distribucija radi distribuciju. **Jandroković, Hvala na pitanju. Mi nismo u direktivama i u europskim pravilima nigdje imali tu zapreku. Zašto se ne bi odlučili da HEP ODS na sljedećih 50 godina, obzirom da se radi o ODS-u koji je u vlasništvu HEP-a koji je do sada savršeno radio taj posao i zašto to ne bi bilo i dalje? Mislimo da je to dobro, prije svega da se tako štite i državni i interesi naših građana da imamo jednu stabilnost i kontinuitet kada se nešto zna da mora biti idućih 50 godina i da se jednostavno te kompanije moraju onda sukladno tome i ponašati. A jasno nad sobom imaju Neovisnu energetsku regulatornu agenciju kao kontrolora koji ih onda itekako prati i postoje čak i kazne kojim mogu kažnjavati za slučaj nerada, znači nema nikakvih zapreka da oni budu na 50 godina i to je dobro. Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče. Evo već smo čuli neke komentare da se prema ovom Konačnom prijedlogu Zakona HOPS dakle Hrvatski operator prijenosnog sustava preoblikuje iz d.o.o. u dioničko društvo i da je to isključivo slijed direktive EU. Pa sad mene zanima da li će biti nekakvih dodatnih benefita za sve nas, znači za građane, za poduzetnike zbog te promjene i da li se možda negdje iza brda valja ideja jednog dana prodaje odnosno privatizacije samog HOPS-a odnosno HEP-a? Pitam vas to zato što je bilo i sami znate u javnoj raspravi dosta komentara i bojazni da bi se to moglo dogoditi čak i od strane HEP distribucijskog sustava pa te primjedbe nisu uvažene. Mi znamo da je HOPS javno dobro RH i da takav mora ostati. Dakle, komentar, što se valja iza brda. Hvala.

ali se recimo ne može dogoditi da sada neko iz HEP-a kako popodne upravo promijeni Nadzorni odbor HOPS-a da se uprava HOPS-a recimo mijenja brzopotezno i sve ostalo, zato i europska regulativa tražila da to bude d.d. Vi svi dobro znate koji nešto malo znate o trgovačkom da je d.d. sasvim jedna druga situacija prema d.o.o. Mi mislimo kao država da to nema nikakvog problema da bude d.d., dapače nama je kao ministarstvu kao predlagatelju ovog zakona i kao onima koji smo dužni voditi računa da se onaj dio, a to je regulirani prijenos na visokoj mreži odvija preko HOPS-a da on bude u što je moguće jačem

Evo čuli smo da su u ovaj zakonu ugrađene direktive EU, ali i stvorene su unutarnje mogućnosti tržišta električne energije i novim poslovnim mogućnostima. Ovdje istinabog ima 141 član ovog zakona i on je poprilično jasan, ali smatram da je možda moglo biti i manje članova da bi se moglo i lakše iščitati i razumjeti. Mene interesira koliko danas na našem tržištu ima operatera koji nude električnu energiju i koliko to zapravo pridonosi formiranju cijena na tržištu? Hvala Izvolite odgovor. i šta bude ići dalje bit će sve detaljniji jer se ubacuju novi instituti kao što su se sada ubacile energetske zajednice agregata, … skladištenje sve ostalo. Mi što se tiče tržišta znamo tko je distributer i ko je operator prijenosa sustava, opskrbljivača imamo više, glavni najveći opskrbljivač je HEP Elektra i HEP-ova društva, jasno imate RWE i ostale kompanije, one tu variraju u nekoliko desetina pa padaju, pa se dižu, ali svakako 80% našeg tržišta je pod ingerencijom HEP-ovih društva kćeri što je u ovakvoj situaciji u kakvoj se danas nalazimo jako dobro zato što Hrvatska onda ne osjeća ove tržišne udare kao što neke druge zemlje. Hvala lijepo. Poštovani g. predsjedniče, poštovani državni tajniče. Samo jedna sugestija u odnosu na prvo čitanje. U čl. 5. dodan je 9.st. kojim se određuje da je elektroenergetska infrastruktura od interesa za RH. Bez potrebe za ridikulizacijom ipak to zvuči kao da je krov od interesa za kuću ili kotači od interesa za bicikl, mislim da je trebalo malo intenzivirati definiciju pa napisati da je od iznimnog interesa ili strateškog. Dakle, to sam samo želio upozoriti. No, jedno pitanje odnosno molba za vaš komentar u ime građana, vidimo i sami piše se dosta po medijima, pa samo molim za vaš komentar. Hoće li uskoro odnosno tijekom ove jeseni doći do porasta cijene električne energije za kućanstva?

to smo dodatno naglasili u zakonu baš radi elektroenergetske infrastrukture kad su u pitanju podmorski kabeli, to smo trebali napraviti zato što postoji Zakon o koncesijama koji je u Ministarstvu financija gdje postoji prilog jedan, koji govori da postoji izuzeća za pojedine koncesije da se ne naplaćuje varijabilni dio koncesije i zato smo morali u zakonu pisati da je to od interesa da bi se taj članak zakona i direktive tamo mogao prenijeti, što u prijevodu znači da na kabelima koji će se postaviti u moru će se plaćati samo zauzeće po kvadratu, a ne varijabilni dio jer onda to moramo vama naplatiti u struji, a to nema nikakvog smisla.

i ono što mogu komentirati, a to znate i vi da takva ovisnost o uvozu stavlja Hrvatsku u položaj i hrvatske građane da ovise i o galopirajućim cijenama. Budući da HEP ostvaruje enormnu dobit mene zanima zbog čega se HEP odlučio na gradnju 60 megavatne elektrane koja nije dostatna za osiguranje sigurnosti opskrbe, a koja bi sigurno onda i smanjila tu ovisnost o uvozu i ovisnost hrvatskih građana o povećanju cijena. Ja znam vi ćete reć sad građanstvu se neće dizat cijene. Neće iz političkih razloga jer vam to sad ne odgovara, ali će se dizati cijene električne energije gospodarstvu, što će ponovno utjecat na građane kroz gašenje gospodarstva ili pak kroz veće cijene samih proizvoda koje građani kupuju. Zbog čega ste se odlučili na 60 megavatnu elektranu umjesto onu koja je dostatna? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)**

to ste dobro rekli, negdje 30 i nešto posto. Kada se od tog uvoza odbije 13, 10 do 13% uvoza iz Elektrane Krško koja je u vlasništvu, pola u vlasništvu HEP-a, znači naš neto uvoz je tu negdje uvijek oko 25, '6, '7%, tu se slažemo, da još uvijek je taj uvoz značajan. Što se tiče ovoga zakona, ovaj zakon je baš napravljen za to da bi on polučio do kraja 2030.g. minimalno 3,5, a možda i više megavata novih instaliranih kapaciteta u Hrvatskoj, a sada cijela Hrvatska ima instalirano 5200 megavata kapaciteta. I to vam je odgovor na vaše pitanje. Kada mi napravimo u Hrvatskoj dovoljno proizvodnje onda, onda nećemo uvoziti energiju i to je to.

Evo poštovani, taman ste mi uzeli riječ iz usta jer prema informacijama koje ja imam mi imamo još kapaciteta za barem još 3000 megavata. Ono što me zanima s obzirom da se tu događaju vrlo velike turbulencije na svjetskom tržištu, a sigurno će se to preliti i na nas, da li se očekuje porast cijene struje kroz narednih godinu dana, ne nužno ovaj mjesec, ali s obzirom na ove silne turbulencije i na cijenu rasta uopće električne energije i pripadajućih sirovina koje su potrebne za to da li nas očekuje taj rast i da li ćemo ga mi morati nekako kompenzirati u principu novcem poreznih obveznika tj. naših građana posebno kasnije? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala na pitanju. Što se tiče cijene električne energije svi smo svjedoci da ovih mjeseci ona prilično divlja na, na susjednim tržištima i uopće na svjetskim tržištima ovaj ako se to tako nastavi i ako to bude trend vjerojatno će morati doći do nekih korekcija, ali što se tiče toga ja i dalje stojim pri stanovištu koje je jednostavno točno, a to je da Hrvatska je u drugoj poziciji nego ostale zemlje baš zato što postoji taj energetski miks da je 60% ukupne proizvodnje hrvatske energije je obnovljivo, od toga je skoro 50% iz hidro potencijala gdje su jednostavno ulazni parametri puno manji nego kod ovih drugih, tako da mi očekujemo da ako bi i došlo do nekih korekcija u idućoj godini te korekcije sigurno neće bit onakve kao što će biti na susjednim tržištima i maloprije sam vam rekao u kojem smo rangu cijena i mi ćemo u tom rangu i ostati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu zastupnica Orešković, izvolite. Hvala predsjedavatelju. Evo pokušat ću slikovito pojasniti. Kada govorimo o ugovorima obično problem nastaje tamo gdje je nešto pisano na sitnim slovima, a u zakonima je najčešće problem u onom području kojeg u zakonu uopće nema. Naime, mi smo sada uveli javne natječaje za proizvodnju proizvodnih kapaciteta, proizvodnih postrojenja, izvođaču dajemo rok od 10.g. na temelju izdanog odobrenja da ta postrojenja izgradi, u tu svrhu sklopit će se ugovori o pravu građenja ili o pravu služnosti sa RH, a ako a ako se postrojenje ne izgradi u tih 10.g. dolazi do raskida ugovora. Ono što ja problematiziram je činjenica da nitko ne kontrolira sadržaj tih ugovora o pravu građenja i o pravu služnosti, a upravo u slučaju raskida može doći do štete za RH utoliko što možda nije napravila način regulirano, a što će onda biti sa velikom investicijom koja je na nekretnini u vlasništvu države izgrađena, čija će biti investitorova ili RH i koja dalje sanira štetu. **Milatić, Ivo** Hvala na pitanju. Vi ste sada išli na najduži rok, a to je rok za hidroelektrane, a inače je rok 5.g. za kompletno sagraditi sve za one koji su po prijelaznim i završnim odredbama, a one koje idu po čl. 17. je 7.g., znači znači pratit će se to na dva načina. Prvo će Ministarstvo državne imovine to upisati u ugovore, u ugovore. Već smo to razgovarali i dogovarali sa kolegama. Znači da ugovor o korištenju zemlje odnosno koncesije će jasno imati klauzule. Ako u 3.g. niste napravili alokacijsku dozvolu, a uzeli ste zemlju već imate problem. Ako u 5.g. nemate, nemate energetsko odobrenje gubite to odnosno niste napravili projekt gubite to. Ako u 7.g. ovih po 17 ovaj isto gubite to i u ugovorima će pisati jasno da sve ono što je zatečeno na toj lokaciji je ono što je fiksno jasno da je to od države i da je to tako. Tako smo dobili instrukcije iz DORH-a, takvi će se ugovori raditi i o tome će se voditi računa, plus i mi ćemo voditi računa u ministarstvu da pratimo te investicije. **Jandroković, Gordan Poštovani tajniče, moram priznati da tumačenja ovog zakona su rijetko dobra u saboru i na odboru koja ste nam dali i na plenarnoj sjednici koju smo imali prilikom prvog čitanja i ovo danas. Međutim, ono što bi vas molio da nam još malo pojasnite odnosno da nam približite malo problematiku koja je vezana za krajnje potrošače odnosno za one koji žele proizvoditi električnu energiju na svojim krovovima. Radi se o tome da imamo veliki problem u Hrvatskoj, a to je informiranost naših građana, informiranost zajednica koje bi eventualno mogle proizvoditi tu električnu energiju, pa vas molim informaciju da li ste predvidjeli nekakvu obuku, nekakvo posebno informiranje naših sugrađana, eventualnih potencijalnih proizvođača te energije. Kako mogu dobiti sredstva za izgradnju svojih elektrana, kako mogu pristupiti tome i koje su im zapravo prednosti i beneficije od toga svega skupa da bi kasnije bolje prolazili? **Milatić, Ivo** Hvala. Jasno da s smo predvidjeli da ćemo maksimalno kada se ovaj zakon usvoji, podzakonski akti naprave, a to je HERINI dokumenti kojih je najviše trebat će 6 možda i koji mjesec više, kada se sada u ovaj cijenjeni dom kroz nekih mjesec i nešto dana dođemo sa Zakonom o obnovljivim izvorima i jasno je da ćemo onda krenuti u što je moguće veću medijsku ofanzivu u smislu pozitivnom da građane obavijestimo što sve mogu jer ono što je ovdje u ovom cijenjenom domu često bilo s pravom pitano za građane, ali bilo je nerazumijevanje nas da smo imali određeni hendikep, a to je kada će građani moći proizvoditi, prodavati i živjeti od toga krova. On je taj sada, taj sada institut je moguć ne samo kroz samu opskrbu nego kroz agregiranje. I taj dio oko agregiranja opskrbljivača, virtualnih mreža, virtualnih elektrana to je bitno da naši građani znaju i ja ih i ovim putem pozivam da čitaju i prate, a mi ćemo se truditi …/Upadica: Hvala državnom tajniku, molim vas vratite se na mjesto, mi ćemo nastaviti sada sa radom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, govorimo o električnoj energiji, govorimo o proizvodnji električne energije i svi smo ovih dana svjedoci da je u EU, u Hrvatskoj i u svijetu trend uvođenja tzv. obnovljivih izvora električne energije odnosno iskorištavanja. I to jako lijepo zvuči i još ako netko to zamota u zelenu nekakvu foliju, neki zeleni celofan papir onda nitko ne smije ništa reći protiv ekoloških oblika energije još kad ih nazovemo obnovljivim izvorima energije. I ja sam također za obnovljive izvore energije odnosno mi Hrvatski suverenisti međutim tu ima problema. Ja ću govoriti o problemu vjetroelektrana. Po sadašnjim zakonima vjetroelektrane se mogu postaviti svega 500 metara od prvog objekata, od prve kuće, 500 metara. Ja ne znam tko je taj zakon donio i kada ali vjerojatno je neki zakon iz prapovijesti i ovim putem vas evo državni tajniče pozivam da se taj zakon promijeni odnosno da se to, da ukažete na taj problem jer taj zakon je očito donesen u onoj situaciji kada je, kada su vjetroelektrane bile visoke 20-30 metara pa je 500 metara logično da nešto bude udaljeno. Međutim, danas kad je vjetroelektrana visoka preko 100 metara, a njezine elise krila još nekoliko desetaka metara događa se da je zapravo ta elektrana od kuće udaljena nedovoljno. Ja ne znam jeste li vi poštovani državni tajniče ili ministar ikada bili agregata od nekoliko megavata koji ima sve skupa 150 metara. Ako niste ja vas pozivam da otiđete. Zašto ovo govorim? Zbog toga što u jednoj maloj općini Dalmatinske zagore, a zove se Unešić u Šibensko-kninskoj županiji ovih dana se prikuplja peticija za sprječavanje gradnje jednog vjetroparka. Taj vjetropark je označen u prostornom planu sukladno zakonu, znači 500 metara od sela, od nekoliko sela općine Unešić. Međutim, radi se o agregatima koji su upravo visoki koliko sam rekao. Znači investitor planira napraviti agregate koji će skupa s elisom imati skoro 150 metara, stvarat će buku od 110 decibela što je sve po zakonu. I jedino je bitno hoće li taj agregat ugrožavati šišmiše, a nije bitno što će deseci iznajmljivača u tom selu koji su uložili golema sredstva, izgradili bazene, žele živjeti od turizma u svom zavičaju Dalmatinskoj zagori ostati bez posla. Jel itko govori o krajobraznoj šteti kod izgradnje vjetroparkova? Jel itko govori o ugrožavanju turizma kod izgradnje vjetroparkova? Ne, o tome se ne govori. I ne samo to da ćemo mi žrtvovati krajolik, žrtvovati neke grane gospodarstva da bismo izgradili vjetroparkove, nego ćemo mi čak tim mahom stranim investitorima davati i subvencioniranu cijenu električne energije odnosno čak ćemo im plaćati zato što rade. Dakle, poštovani državni tajniče s ovog mjesta ja vas pozivam da uložite sam mogući trud koji vam je na raspolaganju i da pomognete stanovnicima općine Unešić. Oni su očajni, na rubu su snaga, ali neće odustati od sprječavanja izgradnje vjetroparka koji će trajno uništiti krajolik u koji oni i njihovi djedovi i pradjedovi obitavaju već stoljećima, trajno uništiti. To što selo ima svega nekoliko stotina ili tisuća stanovnika ne znači da se te ljude može tretirati drugačije nego stanovnike Šibenika, Zagreba ili Splita. Zamislite da je na mjestu zagrebačke katedrale u odnosu na Hrvatski sabor jedan agregat koji je još 50 metara više. Bi li to vama smetalo ili ne? Meni bi smetalo. E sad, oni koji su uložili neki trud i neki novac, investitori potencijalni, naravno, uvijek strani, njih se treba obeštetiti na neki način. Evo ideje, nek se ta zona prenamijeni, nek to bude solarni park. Evo ideje. I prestanimo više sa izgradnjom vjetroparkova. A za sve one koji ne znaju o čemu govorim, ja ih pozivam da po noći i pred večer nek se upute autocestom A1 prema Dalmaciji i onda kada dođu u blizini Benkovca, znat će da su u blizini Šibensko-kninske županije po tome što ona bilo božićno vrijeme odnosno novogodišnje ili bilo koje drugo vrijeme, uvijek svijetli k'o da je Božić. Radi se o stotinama agregata koji su danas unakazili lice Šibensko-kninske županije i sad ono krucijalno, najbitnije, što od toga imaju hrvatski građani? Netko na hrvatskoj zemlji gradi vjetroelektranu, prodaje struju Hrvatima, hrvatska država im daje subvenciju, a oni lokalnoj zajednici tek daju, koliko, jednu lipu po kilovatu? Jednu lipu po kilovatu, znači, skoro pa ništa. Smiješno mali iznos. Pozivam vas da se hitno stavi u proceduru zakon kojim će se omogućiti svima, pa i stanovnicima Unešića da žive od proizvodnje električne energije, da svako domaćinstvo može staviti sebi na svoj krov solarni, znači solarne panele, proizvoditi električnu energiju, pa čak da se razmisli o tome da se, ako netko ima i dovoljno prostora oko svoje kuće, odnosno dovoljno veliku okućnicu, da se postavljaju i mini vjetro-agregati. I toga ima u svijetu. Ali o tome nitko ne govori. Dakle, s ovog mjesta poručujem da stanovnici općine Unešić imaju punu podršku stranke Hrvatski suverenisti u sprječavanju gradnje vjetroparka koji će, koji prijeti da trajno unakazi općinu Unešić i da onemogući život stanovnicima te općine. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Drugi će govoriti poštovani kolega Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i reformista, izvolite. Hvala lijepo cijenjeni predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pohvaljujem trud dobru namjeru koja je uložena kako bi dobili zakon kojim se pojačavaju odredbe o zaštiti potrošača sa ciljem stvaranja integrarnih konkurentnih i fleksibilnih poštenih i transparentnih tržišta električne energije koji se primjenjuje u cijeloj EU, a koje EU, a koje su orijentirane na krajnjeg kupca. Iako imam još neka pitanja koja ću postaviti na kraju svojeg izlaganja, neke nejasnoće koje mi se čine da su možda ispuštene pa ću tražiti dodatna objašnjenja. Zakon donosi dosta novina i otvara prostor za nove iskorake i u novom zakonu jasno se vidi da su praćene direktive EU, što je apsolutno važno i u interesu jedinstvenog tržišta. Slijedom navedenog, ovaj Zakon donosi otvaranje tržišta i to je dobro. Nama kao kupcima je bitno da onaj javni dio usluge ostaje zaštićen, a to su mrežarine, na području opskrbe kod nas tržište je potpuno zakazalo, iako u Hrvatskoj imamo 7 opskrbljivača električne energije, HEP i dalje drži dominantnu poziciju s oko 90% tržišta i ovo je otvaranje dobrodošlo kako bi se potaknula tržišna konkurencija u odnosu na bivšeg monopolistu koji ima privilegirani državni status vlasništva, je imao do sada. Hrvatska kućanstva moći će kupovati povoljnu struju od opskrbljivača iz Slovenije, Austrije, Češke ili bilo koje druge članice EU, ali isto tako i Slovenci, Austrijanci i drugi stanovnici Unije moći će sa uređenjem ovog Zakona od nekih hrvatskih pružatelja ugovarati opskrbu električnom energijom. Sloboda kupovine struje iz bilo kojeg dijela Unije, dio je slobode pružanja usluga koje građanima EU zajamčena Ugovorom o funkcioniranju Unije. Ta je sloboda ostvariva jedino na potpuno otvorenom tržištu električne energije koji svojim krajnjim kupcima omogućuje slobodan izbor opskrbljivača strujom i svim opskrbljivačima električne energije slobodnu isporuku električne energije krajnjim kupcima bilo gdje u EU. Zakon i uklanja nepotrebne prepreke na tržištu električne energije glede ulaska na tržište, rada na tržištu i izlaska s tržišta električne energije, no i dalje će postojati obveza pružanja javne usluge koja dalje mora biti na raspolaganju potrošačima. Novi zakon propisuje da računi za električnu energiju, osim podataka o potrošnji i troškovima, trebaju sadržavati informacije koje nama kupcima mogu pomoći da usporedimo svoj trenutački ugovor sa drugim ponudama, a to znači u stvarnom vremenu dostupnost svih relevantnih podataka, nama kupcima, obračunu koji se temelji na stvarnoj potrošnji električne energije uz pomoć pametnih brojila. Da bi ovaj Zakon bio životni, potrebno je kućno uvođenje pametnih brojila, što je trenutno u Hrvatskoj, ne znam da li zbog ove korona krize ili drugih razloga, zastalo i to treba svakako hitno ubrzati ako hoćemo da ovaj Zakon zaživi u praksi. Ovim Zakonom određuje se, također, i pravila o neovisnosti Hrvatske energetske i regulatorne agencije te se utvrđuje način suradnje s drugim državama članicama, regulatornim tijelima i operatorima prijenosnog sustava, a sve sa ciljem stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg tržišta električne energije u EU. Potiče se integracija energije iz obnovljivih izbora te i sigurnost opskrbe električnom energijom, utvrđuju se detaljna pravila za olakšavanje djelotvornog prekograničnog sudjelovanja u mehanizmima za razvoj proizvodnih kapaciteta. HOPS kao operator prijenosnog sustava ima ključnu ulogu u vođenju hrvatskog elektroenergetskog sustava i cijelim procesom na energetske tranzicije. Sukladno direktivama EU vidljivo je da će biti potrebno napraviti preoblikovanje HOPS-a u dioničko društvo te imenovati svoju skupštinu na način da nema drugih promjena u vlasništvu. U tom smislu on mora biti potpuno neovisan od HEP-a bez obzira na vlasništvo i pod izravnom kontrolom Vlade odnosno ministra nadležnog za gospodarstvo odnosno energetiku. Ideja privatizacije ili prodaje HOPS-a potpuno je izvan svakog zdravog razuma i ne smije biti opcija ni u kakvom slučaju i tu Hrvatska država mora zadržati kontrolu. Ključne promjene koje ovaj zakon donosi za krajnje korisnike su da se kupcu u idućem petogodišnjem razdoblju omogućava promjena opskrbljivača jednostavno u samo 24 sata, omogućuje se ulazak i izlazak proizvođača i opskrbljivača električnom energijom na temelju ekonomske financijske održivosti te opskrbljivač mora besplatno jednostavno kupcu omogućiti uvid i usporedbu cijena usluge na tržištu. To će doprijeti razvoju konkurentnosti i bolje pozicije za svakog malog krajnjeg korisnika. Zakon je dobar i predstavlja novi iskorak prema slobodnom i transparentnijem tržištu i mi ćemo ga podržati, ali u zakonu smo uočili neka pitanja koja nisu do kraja definirana te bih volio od cijenjenog državnog tajnika ili od ministarstva dobiti odgovore na njih. Prvo je, da li će nakon donošenja Zakona o tržištu električne energije metodologijom za obračun naknade za prijenos i distribuciju sa sigurnošću se omogućiti izgradnja novih proizvodnih kapaciteta sa naglaskom na obnovljive izvore energije? Drugo je, s obzirom na sadašnju organizaciju i kadrovski potencijal hoće li Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA-a) imati aktivniju ulogu aktivniju ulogu u regulaciji elektroenergetskog sektora i hoće li uspjeti donošenjem Zakona o zaštiti električne energije cijeli proces popratiti sa velikom količinom podzakonskih akata koji će ovdje biti potrebni? A treće se odnosi zapravo, kakav je status ovdje Nuklearne elektrane Krško u dolazećem razvoju tržišta električne energije? Kao što vidimo i čuli smo svi smo se orijentirali na obnovljive izvore energije, ali ove godine u Europi pokazalo se uslijed klimatskih promjena veliki deficit u tim obnovljivim izvorima energije, vjetroelektrane u Europi su ove godine ostvarili svega 2% … energetskom sektoru, pokazalo se da još značajni dio energetskih resursa Europa se oslanja na nuklearne elektrane pa me interesira kako se tu uklapa i naš udio sa Nuklearnom elektranom Krško. Evo hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu g. Željko Pavić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite.

kolegice i kolege. Evo imao sam nekoliko sugestija nekoliko primjedaba na ovaj zakon u prvom čitanju. Da se odmah ispričam tajniku, nisam mogao zbog osobnih razloga i zbog bolesti doći na razgovor tako da neke stvari razriješimo, ali nadam se da smo to razriješili na odboru i da ćemo kroz daljnju raspravu još definirati one stvari koje su potrebne da se definiraju u podzakonskim aktima. Naime, ono što sam već danas pitao, pitao sam da li postoji u planu da se obavi posebna obuka za naše sugrađane, da bi sugrađani bili sigurni i informirani o tome kako mogu i kad mogu dobiti informaciju odnosno kako mogu sudjelovati na natječajima da bi imali opskrbu energije sa svojih krovova odnosno da se sunčeve elektrane naprave iz izvora koji će biti iz eu fondova odnosno iz proračuna RH. Naime, radi se o tome da veliki problem kod nas u Hrvatskoj je zapravo informacija, informacije koje imaju naši sugrađani su naravno dostupne, ali nisu dostupne svima čisto zbog tehnologije i tehnike kojom bi trebali raspolagati da bi do tih informacija došli. Pa zato predlažem ukoliko to nije problem da uz ono što ste predvidjeli već da obavi ministarstvo odnosno da obavi možda neka druga institucija, da se to prebaci i na lokalnu samoupravu da lokalna samouprava ima priliku dati točnu i korektnu informaciju našim građanima kada, kako i na koji način mogu sudjelovati na natječajima i na koji način mogu dobiti panele odnosno na koji način mogu dobiti novac za te panele. Isto tako apeliram da se radi i na informiranju ovih naših zajednica potencijalnih koji bi imale svoje izvore električne energije i koje bi nakon toga mogle naravno smanjiti troškove koje bi potencijalno imali. Ono što je meni i nama kao socijaldemokratima izuzetno važno da ste posvetili posebnu pažnju Zakonu zaštiti potrošača, zaštiti pojedinaca i ono što sam i prošli put naglasio to je zaštita osobnih podataka i to posebno pozdravljamo. I stoga smatram da ono što ste napravili u zakonu da je to veliki iskorak i prilikom pisanja ovog zakona, a nadam se da će se ta pažnja posebno posvetiti kasnije kada ćete donositi podzakonske akte. Onaj dio koji nas još veseli je taj da ste zapravo omogućili da se u relativno kratkom vremenu promijeni opskrbljivač. Znači ono što je definirano u zakonu definirano je da se opskrbljivač mora i može promijeniti u roku od tri tjedna i u tom dijelu bismo apelirali na vas kao ministarstvo i na predlagača zakona da u podzakonskim aktima se izdefinira i način kako moraju oni koji će biti opskrbljivači na tržištu u RH moraju moraju dograditi odnosno kako moraju izraditi svoje informacijske sustave da bi bili u mogućnosti razmijeniti međusobno podatke. Naime, radi se o tome da ukoliko će ti podaci biti razmjenjivi u realnom vremenu moći ćemo sigurno u kraćem roku i na kvalitetniji način promijeniti opskrbljivača odnosno omogućit ćemo našim korisnicima, našim stanovnicima, našim građanima da nakon svojeg zahtjeva …/Govornik se ne razumije/… u kratkom roku dobe novog opskrbljivača koji će im vjerojatno nuditi i nižu potrošnju energije. Isto tako vezano za ovaj dio koji se tiče zaštite potrošača i krajnjih korisnika vezan je za zaštitu osobnih podataka. S obzirom na to da će opskrbljivači imati obvezu da omoguće našim krajnjim potrošačima da vide račune, da gledaju svoju potrošnju u realnom vremenu mislim da je izuzetno važno da se u podzakonskim aktima definira točno što trebaju napraviti opskrbljivači da bi zaštitili osobne podatke naših krajnjih potrošača. Piše u zakonu, na nekoliko mjesta ste napisali da će se vodit računa o osobnim podacima, da će se vodit računa o zaštiti tih podataka, ali mislim da trebamo posebnu pažnju posvetiti i prilikom donošenja podzakonskih akata zbog toga što će nakon toga kad se to jedanput stavi na neke portale ti podaci biti dostupni gotovo svima, pa i hakerima i onima koji žele te podatke zloupotrijebiti. Ima tu još jedan momenat koji se tiče potrošača koji zapravo nemaju dovoljno novaca, a napomenuto je u zakonu da ćete zapravo kroz sustav, praćenje sustava potrošnje vodit računa o tim potrošačima i da će se njima izaći u susret. Tu sugeriramo da se taj sustav stavi u kontekst sa ostalim zakonima koji se tiču naših siromašnijih skupina i da na taj način zapravo kontroliramo što zapravo te skupine sve dobivaju i što bismo im eventualno onda još mogli pomoći u dijelu opskrbe električne energije, kao i onaj dio koji je, koji je naše potrošače koji će u budućnosti možda imati svoju, svoje izvore električne energije na svojim krovovima da ih točno uputimo koja su im prava, koje su im mogućnosti i koje su im zapravo obveze nakon što su stavili te panele na, na svoje krovove. Zakon je izuzetno kompleksan, povezan je sa puno zakona. Ja sam kad sam, kad sam ovaj tražio povezano sa osnovnim zakonima u samom zakonu sam naišao da je povezan sa, sa nekoliko zakona, mislim da su 3-4 zakona koja se spominju u samom zakonu odnosno tumačenju zakona s kojima je povezan i stvarno je izuzetno važno da se našim građanima približi ta problematika, da im to bude jasnije i da građani mogu aktivno sudjelovati u, i u dijelu proizvodnje te električne energije i kasnije u distribuciji ukoliko će imati viškove električne energije na svojim krovovima. sve ono što je napisano u zakonu možemo pozdraviti, apeliramo na vas da se još tim podzakonskim aktima riješi ono što je potrebno riješiti i naravno nadam se da ćemo do kraja naše rasprave doći do onog rješenja koje …/Govornik se ne razumije/… sve nas. Hvala Hvala. Sad je g. Miro Totgergeli, govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao društvo postavili smo si za cilj dekarbonizaciju sustava i energetsku tranziciju prema čistoj energiji, a ključnu ulogu upravo u tome igra električna energija i onda iz toga nužno proizlazi da je potrebno elektroenergetski sustav otvoriti i približiti krajnjem kupcu i proizvođaču odnosno definirati pravila tako da do izražaja dolazi sva domišljatost i kreativnost kupaca i proizvođača do te mjere da kupac može i direktno trgovati s proizvođačem. Prije 20.g. to je tehnički bilo potpuno neizvodivo, a današnje tehnologije sve to omogućuju samo moramo nove mjerne tehnologije i ugraditi u svoj sustav, a za to je potrebno određeno vrijeme i naravno zakonska rješenja koja to dopuštaju. I zato danas i raspravljamo o Konačnom prijedlogu Zakona o tržištu električne energije koji to omogućuje. Novim zakonskim rješenjima i razvojem tehnologija moguće je postići jedinstveno tržište koje će biti bolje povezano i bolje zaštićeno od prekida sustava i istovremeno omogućiti veliku integraciju obnovljivih izvora energije i jače usmjeravanje prema tržištu, a posebno prema pravima potrošača odnosno krajnjim kupcima na tom tržištu. Konačnim prijedlogom zakona u narednom 5-godišnjem razdoblju krajnjem kupcu se omogućava promjena opskrbljivača unutar 24 sata, a opskrbljivači moraju pripremiti besplatan alat kojem će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za sebe najpovoljniju cijenu. Krajnjim kupcima se mora omogućiti bolja informacija i kontrola računa za električnu energiju. Nove obveze opskrbljivačima pomažu također u identifikaciji ugroženih i energetski siromašnih kupaca kojima se omogućava pomoć i na taj se način utječe na smanjenje energetskog siromaštva. Krajnjim kupcima se omogućava aktivno sudjelovanje pojedinačno i kroz zajednice bez obzira radi li se o potrošnji, razmjeni, prodaji ili osiguranju skladišnih kapaciteta. Omogućava se stvaranje novih pravnih oblika koji sudjeluju na tržištu energetskih usluga i imaju za cilj svim krajnjim kupcima omogućiti sudjelovanje u energetskoj tranziciji upravljajući vlastitom potrošnjom električne energije i provodeći mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti s ciljem postizanja ušteda u potrošnji energije. Ciljeve u pogledu obnovljive energije možemo postići jedino stvaranjem tržišnog okvira kojim se nagrađuju fleksibilnost i inovacije i gdje se krajnjim kupcima omogućava da budu nositelji fleksibilne potrošnje zasnovane na tržišnim principima koja je potrebna za prilagodbu elektroenergetskog sustava promjenjivoj i distribuirano održivoj proizvodnji električne energije. Nužan je tehnološki iskorak u upravljanju elektroenergetskom mrežom i primjeni novih tehnologija u proizvodnji. Računi za električnu energiju važno su sredstvo informiranja krajnjih kupaca, osim podataka o potrošnji i troškovima računi za električnu energiju trebaju sadržavati i druge informacije koje krajnjim kupcima mogu pomoći da usporede svoj trenutačni ugovor s drugim ponudama, redovita dostava točnih informacija o obračunu koje se temelje na stvarnoj potrošnji električne energije uz pomoć pametnih brojila važna je jer se kupcima tako pomaže da kontroliraju svoju potrošnju električne energije kao i troškove. Radi uključivanja svih krajnjih kupaca potrebni su odgovarajući poticaji i odgovarajuće tehnologije poput naprednih sustava mjerenja. Naprednim sustavom mjerenja osnažuju se krajnji kupci jer im ti sustavi omogućuju da dobiju točne povratne informacije o svojoj potrošnji i proizvodnji energije u gotovo stvarnom vremenu, da bolje upravljaju potrošnjom energije te da sudjeluju u programima upravljanja potrošnjom i drugim uslugama i iskoriste njihove prednosti kao i da posljedično smanje iznos svojih računa za potrošenu električnu energiju. Odluka o uvođenju naprednih mjerenja unutar distribucijskog sustava na nacionalnoj razini temelji se na ekonomskoj ocjeni analizi i ocjeni regulatornog tijela kojom se uzima u obzir dugoročne koristi uvođenja naprednog sustava mjerenja za krajnje kupce i cijeli vrijednosni lanac, među ostalim za bolje upravljanje mrežom, preciznije planiranje i utvrđivanje gubitaka u energetskoj mreži. Neovisno o modelu upravljanja podacima važna je uspostava transparentnih pravila u skladu s kojima se podacima može pristupiti pod ne diskriminirajućim uvjetima kao osiguranje najviše razine kibernetičke sigurnosti zaštite podataka kao i nepristranost subjekata koji obrađuju podatke. Između prvog i drugog čitanja predlagatelj je unio i određene razlike, dobro je što su u čl. 3. dodani svi novi pojmovi i detaljno pojašnjeni, također u čl. 4. vezano uz željeznicu dodan je taj dio da kod kočenja se može tretirat to kao proizvodnja iako u željeznici električni vlakovi to koriste već dugi niz godina u početku se ta energija gurala gurala na otpornike i praktički zagrijavala prostor, sada kako se tehnologija mijenjala može se vraćati u mrežu i to je ustvari ono ako gledate Formulu 1 koče onda uzimaju energiju koju kasnije koriste kad izlaze iz zavoda da ubrzaju bolid, tako i ovdje kod kočenja vlakovi to već imaju dugi niz godina da mogu proizvodit električnu energiju jer generatorski koče, a onda kad dalje kreću tu istu energiju opet troše za ubrzanje samog vlaka. Također u čl. 12. dodatno je uređen izričaj i to mi je drago jer smo to spominjali u prvom čitanju da se pojasne ustvari nejasnoće koje na prvi tren kada se čita članak možda nisu svima ili svi ih na isti način nisu sagledali, sada je to sve detaljno razrađeno tako da više ne može doć do sumnje. A evo i kroz replike na početno izlaganje se vidjelo da ako se pročita cijeli članak, cijeli stavak da onda ustvari nema nikakvih više nejasnoća, bitno je čitati sve ne samo dijelove. U čl. 17. također su jasnije definirana pravila ishođenja energetskog odobrenja. U čl. 48. st. 1. specificira se što podrazumijeva skladište električne energije. To je nešto što je ustvari novina i što do sad i nemamo u takvom obliku izuzev reverzibilnih elektrana, dakle određuje se da se električna energija može skladištiti u postrojenju u kojem se električna energija pohranjuje pretvorbom u neki drugi oblik energije, a podrazumijeva reverzibilne elektrane, crpne elektrane, električne kotlove spremnikom, toplinske pumpe, baterijske spremnike, elektroliazatore sa spremnikom vodika i ostale uređaje. Dakle, to je sada detaljnije razjašnjeno. U čl. 133. određuju se prijenosne odredbe i mogu reć da mi je drago što se tijekom rasprave i kod drugih klubova mogu reć puno više pohvala na ovaj konačni prijedlog zakona nego što ima primjedbi, pa mogu reći da ih klub HDZ-a naravno da podržava ovaj prijedlog zakona. A u čl. 133. razmišljamo još i o amandmanu kojim bi se to prijelazno razdoblje na neki način malo još i skratilo i s druge strane gdje bi se svim onima koji su već podnijeli zahtjeve omogućilo da koriste i sve blagodati koje proizlaze iz ovog novog zakona na jednostavniji način nego što je to možda sad ovako definirano sa čl. 133. To je otprilike pomoć da i onaj osnovi cilj koji ovaj zakon treba imati, a to je da što više obnovljivih izvora i izgradimo da se što prije ostvari. Evo toliko, hvala. Hvala i vama. Sada je na redu Klub zastupnika Domovinskog pokreta čije će stavove predstavljati po ovom zakonu će predstavljati g. Davor Dretar. Izvolite. (DP)** Poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice, poštovani kolege. Dakle, čisto da krenem jednom iznimno duhovitom dosjetkom koju sam čuo, bez električne energije ne možemo jer da ju nisu izmislili gledali bismo televizor u mraku. Svima nama je jasno da je ovo izuzetno važan zakon i taj zakon kada ga tako opširnog kakav je i poprilično stručnog pokušamo pročitati i naravno barem približno shvatiti u njemu možemo iščitati iščitati dobar plan za budućnost, dobar plan za dekarbonizaciju, smanjivanje tog karbonskog otiska, no eto kao i uvijek kod mnogo zakona moramo postaviti pitanje kako će se on provoditi i za koji je on vremenski rok u u budućnosti uopće napisan. Naravno da ne možemo niti krenuti u bilo kakve izmjene ako nemamo zakonsku regulativu i s te strane naravno pozdravljamo ovaj zakon. No, podsjetit ću samo na neke činjenice odnosno stavove iznesene iznesene još tijekom lipnja kada smo ovaj zakon imali ovdje u prvome čitanju. Osjeća se ovdje dosta veliki utjecaj lobista. Pitanje je naravno hoćemo li u nekoj prispodobi govoriti o iseljavanju stanovništva tamo gdje jednog dana niknuti velike vjetroelektrane ili ogromne sunčane elektrane. Podsjetimo i naravno na činjenicu da je potpredsjednica Hrvatskog društva lobista direktno povezana s lobiranjem u energetici u vrlo bliskom odnosu sa gospodinom ministru. Potrebno je istaknuti da i tvrtke koje su izgradile ostale obnovljive izvore, dakle vjetroelektrane, bioelektrane na biomasu ili bioplin te sunčane elektrane imaju zanimljive poslovne dobiti koje nisu manje od 25% prihoda. Postavljam dakle jednostavno pitanje, svodi li se ideja o zaštiti klime na beskrupulozno pogađanje pojedinaca i je li ta na prvi pogled sjajna ideja ovdje u Hrvatskoj ipak doživjela ili doživljava svoju propast. Drastičan primjer je i ovdje već nekoliko puta spomenuta afera vezana za vjetroelektranu Krš Pađene, nećemo ići u detalje samo ćemo donijeti neke podatke. Povlaštena tarifa za Krš Paneđene 15-tak je EUR-a po megavat satu manja od čuvenih tarifa koje su određene od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, iznose 109 EUR-a po megavat satu. Krš Pađene 94. Usporedba sa Njemačkom govori nam da tamo povlaštena tarifa nakon 6 godina pogona vjetroelektrane iznosi 94,5 EUR-a po megavat satu. Novac od poticaja za tako proizvedenu energiju ne ostaje u Hrvatskoj već pomalo odlazi u strane zemlje koje ne samo da nam prodaju svoj proizvod već ih mi obilato nagrađujemo poticajima. Precizno direktna dobit za hrvatsku industriju vrlo je mala. Naime, mi ne proizvodimo bitne komponente za vjetroelektrane ili solarne elektrane. Naša industrija bazirana je na proizvodnji hidroelektrana koje jednako tako predstavljaju obnovljive izvore ali trenutno čini mi se i u ovom zakonu i u pogledu na budućnost stavljene su na stranu. Može li se i ovdje pročitati utjecaj lobista? 80% dijelova i opreme za hidroelektrane proizvodimo u Hrvatskoj osim naravno turbina. Sjetimo se i jedne tvornice u Karlovcu koja ih je proizvodila ali nažalost ona više ne radi. Uprava HEP-a provodi energetsku politiku koja potiče izgradnju vjetroelektrana i sunčanih elektrana dok na drugoj strani zanemarujemo hidropotencijal kojim naša domovina obiluje. Čuli smo i pohvale da je HEP investirao i izgradio prvu vjetroelektranu u Hrvatskoj koja nije u sustavu poticaja. Podatak ipak kaže da je državno poduzeće od inozemne tvrtke Nordex dogovorilo isporuku turbina za izgrađenu vjetroelektranu ukupne vrijednosti od oko pola milijarde kuna i to proračunskih kuna. Dakle, vrlo problematičan podatak. U konačnici u hidroelektranama proizvedeno je 5.338 gigavat sati, 29% potrebne električne energije.

od naših hidroelektrana. Sunčane elektrane i bioelektrane 26 gigavat sati dakle oko 150 puta manje. HEP grupa u prošloj je godini ostvarila konsolidiranu neto dobit gotovo milijardu i pol kuna što je u odnosu na prošlu godinu više za 60-tak milijuna. Iako zvuči lijepo podsjećam još jednom po stajalištima svih kompetentnih i relevantnih ekonomista HEP je tvrtka koja svoju kompletnu dobit treba reinvestirati i biti industrijski pokretač i svojim investicijama podizati kompletno gospodarstvo Hrvatske. Dodat ću i nešto citata iz ovog prijedloga zakona. Računi za električnu energiju važno su sredstvo informiranja krajnjih kupaca, nesumnjivo. Krajnji kupci, a osobito kupci iz kategorije kućanstava trebali bi imati pristup fleksibilnim aranžmanima za stvarno plaćan je svojih računa. Pristup energetskim uslugama omogućava građanima da iskoriste svoj potencijal i poveća im socijalnu uključenost. Moramo priznati zvuči odlično. Ovdje se spominju energetski siromašna kućanstva, nažalost u Hrvatskoj ona su najčešće i egzistencijalno siromašna kućanstva. Nekoliko riječi i o elektromobilnosti. Dekarbonizacija prometnog sektora, naročito u urbanim područjima zvuči fantastično. Ove smo godine vidjeli oko 90 milijuna kuna u poticajima za nabavku električnih automobila, to se preuzelo vrlo brzo. Dakle, očigledno je i drago mi je da smo čuli i od poštovanog gospodina Milatića u razgovoru ovdje u lipnju da se svake godine ta količina namjerava povećavati i to u značajnom postotku jer jedino tako naravno možemo provesti već spomenutu karbonizaciju. Treba naravno graditi i mreže punionica jer kako ćemo na cestama sve te silne automobile na električni pogon jednostavno napuniti. Imamo stvarno ponos da u Hrvatskoj imamo jednog globalnog igrača, a to je naravno tvrtka Rimac, neki smo dan ovdje u saboru o istoj toj tvrtci raspravljali i kroz potencijale Kineske investicijske banke gdje smo tvrtku Rimac spomenuli kao jednu od rijetkih koja u stvari ima sve potrebno da uđe u tako ozbiljne i velike investicijske procese. Čuli smo da će naravno isto tako i ta tvrtka iz čuvenog fonda iz EU naravno dobiti velika sredstva i za to se apsolutno zalažemo. Treba dakle razmišljati dobro i kroz ovaj zakon gledati u budućnost. No, dozvolite samo jedan komentar. Čini mi se da u ovom prijedlogu zakona vidimo potencijal i vidimo razmišljanja za 21. stoljeće, ali moramo si priznati energetski kroz odgovornost i kroz spremnost, a prvenstveno volju onih koji državu vode mi stojimo u 18. stoljeću. Hvala vam svima. Hvala. Gospođa Katarina Peović govorit će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte. Izvolite. (RF)** Evo moram odmah replicirati, pa možda reći da mi u Klubu HSS-a i RF-a ne vidimo baš tako veliki potencijal u ovom zakonu i probat ću obrazložiti zašto. Naravno da nitko nije protiv zelene tranzicije, prelazak na obnovljive izvore energije uistinu nema alternative, no isto tako treba uzeti u obzir da je u Hrvatskoj u posljednjih godina najveća afera bila afera Rimac upravo vezana uz vjetroelektrane, da vlada u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji HERA zapravo vodi ju tako da ne poštuje proceduru imenovanja članova uprave, dakle upravo u segmentu energetike očito vlada potpuni kaos. Zbog toga je ovaj Zakon o tržištu električne energije stvarno pomno potrebno pročitati. Na zakon je stiglo čak 130 stranica komentara što samo po sebi već budi sumnju unatoč tome što su HEP i njegovi operatori sustava HOPS, HEP ODS, znači HEP-Operator distribucijskog sustava aktivno sudjelovali u savjetovanju, upozoravali i pokušavali ispraviti prijedlog zakona, sve njihove ključne primjedbe su odbijene, dok su se redom prihvaćale primjedbe privatnih vlasnika krupnog kapitala koji već obilato zarađuju od poticaja prvenstveno gospodarsko interesnog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske. Ovaj zakon bi trebao osigurati da privatne osobe, dakle korisnici postave solare na svoje država bi u tome trebala posredovati i educirati najbolje što bi bilo da rezultat ovaj zakona bude da uistinu mobilni timovi odlaze po kućama, dakle i kod stanovništva i objašnjavaju na koji način, kako, uz koje poticaje, koja je procedura znači postavljanja solara jer mnoge bi zgrade, mnoge bi privatne osobe stavile solare, ali nemaju informaciju o tome što to znači i kako se to radi. No ovdje dakle spregom lobista i vlasti nastale su dvije katastrofalne odredbe zakona koje je uistinu potrebno promijeniti. Na jedan sam upozorila već u replikama, znači čl. 12. st. 4. koji glasi i sad ću ga cijelog pročitati jer imam dovoljno vremena za to: Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži je obveza operatora sustava sukladno 10-godišnjim planovima razvoja prijenosne odnosno distribucijske mreže i propisima kojima se uređuje priključenje na mrežu. Tajnik mi je odgovorio da će dakle HERA to odrediti, da dakle ta HERA koja mjesecima radi neregularno će to urediti. Dobro, okej, ali ili je znači ovaj članak nepotreban, pa ostaje sve isto kako je i bilo, dakle 80% investitori su do sada sami plaćali ili je nešto uvedeno što je drugačije. Ali ono što je problematično da ovdje izrijekom stoji da je stvaranje tehničkih uvjeta u mreži obaveza operatora sustava. Znači do sad to nigdje nije pisalo, znači to je obaveza HEP-a. Da ako je ovaj članak kažem takav da se zapravo s njim uređuje da sve ostaje isto onda je on nepotreban, ako se uvode neke novosti onda bi trebalo objasniti koje i svakako ostavlja prostora za svakakvu interpretaciju. Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži. Što to znači? Znači, to znači izgradnju novih dijelova i/ili rekonstrukciju postojećih dijelova prijenosne i/ili distribucijske mreže radi korištenja mreže u okviru odobrene priključne snage koja ne obuhvaća priključak na mrežu. Znači odredbe čl. 12. znače u prijevodu da svaki proizvođač ima pravo izgradnje i priključenja na mrežu bez obzira na stupanj izgrađenosti mreže, te da će operatori sustava, HOPS, HEP ODS, morati u potpunosti financirati izgradnju potrebne infrastrukture za njihovo priključenje. U idućih 5.g. očekuje se udvostručenje izvora obnovljive energije na ukupno 1500 megavata što će značiti duplo veće investicije HOPS-a i HEP ODS-a od sadašnjih, iako je to puno to je ništa s obzirom na podatak da se danas prema realizaciji gura preko 10.000 megavata novih izvora. Znači s obzirom da je riječ o ogromnoj količini novih izvora i infrastrukturu koja će biti sagrađena to će značiti tehničko ugrožavanje sustava i basnoslovne troškove iz javnih sredstava, prvenstveno od HEP grupe i računa potrošača, a slijevat će se u džepove većinom stranih investitora i ovdje se često govori da će se ovdje mali proizvođači poticati, da će potrošači postajati sada proizvođači, no ovdje vidimo i u samom e-savjetovanju možete se posvjedočiti koliko je lobističkih udruga sudjelovalo u ovom i kakvu će imati koristi odo ovog. dvije su moguće posljedice. Prvo, vrlo vjerojatno će doći do ogromnog porasta računa za struju i drugo, poteškoće sustava u sklopu HEP grupe koji je možda najzdraviji i najsnažniji poslovni subjekt u Hrvatskoj će se desiti, znači svakako je HEP najprofitabilniji jer samo ove godine je uplatio oko 800 milijuna kuna od dobiti u državni proračun. Obje znači posljedice povećanje struje enormno i dovođenje HEP-a u probleme ne zvuči jako dobro. dakle zakon će sad državni tajnik tumačiti to izrijekom nije postavio, ali on ostavlja mogućnost za takva tumačenja i možemo očekivati ovakve rezultate. Znači tu se nadovezuje drugi problem zakona koji je povezan s ovim prvim, a to je čl. 84. st. 12. gdje je gotovo pa ovlaš navedeno bez, ono malim slovima kad čitate neke zakone, kaže ovo neovisni operator prijenosa dužan je organizirati se kao dioničko društvo. Znači zakon nameće bez bez ikakvog racionalnog razloga prelazak HEP-a iz dosadašnjeg ustroja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo s potpuno neuvjerljivim objašnjenjem da je to autentičan prijevod propisa EU, evo držimo se prijevoda odnosno Direktive EU 2019/944 Europskog parlamenta i vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije s kojom se usklađuje ovaj prijedlog zakona. Mislim da je dakle doslovno kaže citat objašnjenja tekst iz navedene direktive na hrvatskom glasi dioničko društvo, a ne društvo ograničene odgovornosti. Znači, unatoč tome što se EU direktive ne implementiraju izravno u zakonodavni okvir države, kao što je to slučaj s EU uredbama, unatoč tome što EU nije imao nikakve primjedbe na dosadašnji pravni ustroj HOPS-a je slijedom toga izdao certifikat HOPS-a za usvojen ITO model, HOPS kao dio vertikalno integrirane kompanije HEP d.d.-a, je li, te unatoč tome što je tim modelom zagarantirana značajna samostalnost u poslovanju, mi ipak, dakle, u maniri autokolonijalizma vladajućih, opet trebamo biti svetiji od Pape, pa iako nas nitko to ne traži, radimo takvu nepotrebnu promjenu, kako to da to baš mi moramo sprovesti, kolegice i kolege, a Slovenija i Mađarska nisu morale to sprovesti i nisu to sprovele? Ako HOPS i ostatak HEP-a dođu, i sad je ovdje objašnjenje šta se tu zapravo misli, postaviti trasa za jedan drugi model, ako HOPS i ostatak HEP-a dođu u financijske teškoće, a izgleda kako se baš upravo to želi postići, preoblikovan u d.d., bit će na meti logičnog zaključka o potrebi dokapitalizacije, drugim riječima, privatizacije zlatne koke HEP-a, što je lijepo omogućeno čl. 104. zakona koji sam po sebi nije problematičan, članak iz starog zakona jer ne smeta, ali je stvarno problematičan ukoliko dolazi do izražaja kad je tvrtka u obliku d.d.-a. Znači državni tajnik me uvjerio i nas uvjerava da će sve biti u redu, da nikako neće doći do privatizacije HEP-a, drago mi je, rečenicu da smo čuli, neće nikako doći do privatizacije HEP-a, također, da neće doći do poskupljenja struje, ali zakoni nisu ovdje da bismo mi vjerovali na riječ državnim tajnicima, nego zato da bi nas, da bi vrlo jednoznačno odredili što je moguće, što nije i možda u vašem mandatu to neće biti slučaj, ali u nekom drugom će to svakako Znači poduzeće HOPS je izuzetno važan, HEP je izuzetno važan, malo ću više o tome reći u pojedinačnoj raspravi, da sada ne širim ovdje priču, svakako isto treba reći da je moguće i postaviti neke progresivnije vizure, je li, kada bi zakon malo izgledao drugačije, a to je nešto i spomenuto dakle intenzivno se oslanjati na vlastitu ekonomsku i privrednu razvojnu dakle trasu, koja se može postaviti preko zelene tranzicije i protiv, zelene energetske tranzicije, protiv toga sigurno nitko nije, ali ovaj Zakon zapravo više-manje ilustrira moć i dosege privatnih lobista koji sve više i sve češće utječu na zakone koje dolazi na naš, nama ovdje na čitanje. Hvala svima. I vama. Gđa. Anka Mrak-Taritaš govorit će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ću najprije malo o formi, a onda o sadržaju. Dakle, inače kad gledamo ankete, rad HS-a odnosno nas koji tu sjedimo i raspravljamo, dobivamo eventualno neku mršavu dvojku, tako najbolje nekako prolazimo jer je cijelo vrijeme da mi raspravljamo, a da iza toga je apsolutno nevažno, a ministarstvo koje je u drugo čitanje predložilo Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije ocijenilo nas je čistom jedinicom. Naime, što hoću reći? Svaki zakon ima obrazloženje zašto se donosi, pa imamo onda odredbe odredbe za provođenje, pa onda imamo odredbe pojedinih tih članaka, onda ima razlika između prvog i drugog čitanja, pa šta se tu desilo i u prvom čitanju, kad je bio zakon, raspravljalo o zakonu je, ja sam izvukla sa stranica Sabora, dakle uvaženi državni tajnik je dobio 10 replika, 5 klubova je raspravljalo i bilo je još 4 pojedinačne rasprave, raspravljalo se otprilike 3,5 sata, a ministarstvo je u obrazloženju napisalo jednu rečenicu koja glasi „Ostale primjedbe i mišljenja vezane na, iznesene na 7. sjednici HS-a, bila su o pitanjima koja nisu bila vezana uz predmet i sadržaj Prijedloga zakona te se stoga njihovo neprihvaćanje ovdje posebno ne obrazlaže.“. Dakle, što ste rekli, rekli, to je apsolutno nevažno, nemamo potrebe da vas uopće obrazlažemo jer ste bili, neću upotrijebiti neke grube riječi, tako da je dovoljno jednom rečenicom da kažemo što o vama mislimo. moramo znati da je samo Ministarstvo između prvog i drugog čitanja imalo potrebe dosta izmjena i dosta promjena u zakonu. pojmovnika, do pojedinih odredbi, pojedinih članaka. Dakle, Ministarstvo je samo reklo, gle, zakon bi trebalo ovaj zaista dopuniti, ja mislim da nijedan zakon nije uklesan u kamen, treba ga staviti u primjenu i u primjeni kad vidimo da nešto nije dobro, to napraviti. Rijetko kad, ja nisam do sad imama niti jedan jedini slučaj zakona o kojem sam raspravljala, da je bila ovakva rečenica „Svaki put ono što prihvate, kaže da se prihvati, to što se ne prihvaća, u krajnjoj liniji, ako je netko raspravljao mimo tema, kaže taj saborski zastupnik ili klub je raspravljalo mimo teme. Ovo jednostavno nije dobro. Ovo jednostavno govori o odnosu izvršne i zakonodavne vlasti i tu ću staviti točku i neću dalje o tome raspravljati. Dakle, Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije je bitan zakon. Bitan zakon je za resor dakle za budućnost Hrvatske. Premijer je, premijer Plenković je ponedjeljak ili utorak, sad ne znam koji dan bio na jednom skupu i tamo je izrekao jednu rečenicu s kojom se ja potpuno slažem, a to je rekao „Za budućnost naše zemlje bit će važne dvije stvari, a to je sigurnost hrane i sigurnost isporuke energije.“. Ja se s tim moram, nemam tu što dodati niti oduzeti, ja nemam ni problem da se složim i s nekim s kojim se inače ne slažem. Dakle sigurnost energije je izuzetno važna. Ovaj Zakon definira nekoliko tema i o tim temama je vrijedno i raspravljati i reći stavove i reći što je dobro, što nije dobro. On propisuje pravila za proizvodnju, pravila za prijenos, pravila za distribuciju, pravila za skladištenje energije te opskrbu električnom energijom, pri tom govori o zaštiti potrošača, govori o osiguravanju prihvatljive i transparentne cijene i troškova energije za krajnje kupce. Dakle, sve počinje proizvodnjom, a završava zaštitom potrošača odnosno da krajnji kupac bude zaštićen, ne samo u formalnom dijelu nego i u suštinskom dijelu. Taj suštinski dio govori o tome da krajnji kupac mora biti aktivan kupac, da mora dobiti kompletnu informaciju, da se mora osnažiti njegovu ulogu i da jedna od tih osnaživanja je i napredni sustav mjerenja tzv. sustav mjerenja. pred jedno godinu dana susrela sa činjenicom, važno sam htjela ići očitati brojilo u stanu u kojem živi moj sin i zaključila da mi je to skoro pak nemoguće i da je taj jedan pametni sustav mjerenja, da svaki mjesec se dobiva račun i da na tom računu stoji koliko je potrošio, koliko nije potroši i zašto i to je ono što mi zapravo hoćemo. Hoćemo da ono što plaćamo znamo za što smo platili i to je taj smisao, a sve počinje proizvodnjom, dakle osiguravanjem proizvodnjom. I tu ću doći i referirat se na nešto što je u ovom trenutku za Hrvatsku državu sigurna sam izuzetno važno, a to vam je zeleni europski plan. U kontekstu toga naš Plan otpornosti i oporavka dakle kako da vam otpornost prema situacijama koja nam se desila, ali onda kako da se oporavimo. Dakle, ono kad smo tu imali priliku raspravljat, pa nije to popis lijepih želja i svega ostalog. Uloga jedne zemlje i oni koji upravljaju zemljom je da omogući što veću samodostatnost u hrani, nikad je mi nećemo moći osigurati apsolutno u potpunosti i što veću sigurnost u dobivanju energije. Bez energije neće biti ničega, dakle i tu je važnost i održavanje i sigurnost naših distribucijskih i prijenosnih sustava. Ne trebam vas podsjetiti i to svi dobro pamtimo što nam se desilo nakon Domovinskog rata odnosno za vrijeme, kad pojedini dijelovi Hrvatske nisu mogli ni dobiti električnu energiju jer su jednostavno sustavi išli preko nekih drugih dijelova koji su bili na području bivše Jugoslavije koji su bili odsječeni, koji su bili presječeni, kojih jednostavno nije bilo moguće. Dakle, s jedne strane osigurati uvjete za dobru i kvalitetnu proizvodnju u kontekstu zelenog plana, zelene energije i niko nikada nije rekao i niti ne može reći to nije jeftino, nije proizvodnja dobivanje energije iz vjetra, iz sunca, iz nekih drugih stvari jednostavno nije jeftino, ali govori o svijesti jedne zemlje kud ide. Ja sam u prvom čitanju nešto rekla, a ponovit ću i sad, ja sam 2000.g. dobila na poklon od jednog instituta kalendar koji je za 12 mjeseci za 2001. i koji je imao zgodne karikature od čega se sve može proizvoditi električna energija, dakle 2000. na 2001. od vjetra, od sunca, od otpada, od mora, od razlike plime i oseke dakle niz, niz stvari, mi smo tu došli do vjetra i to je nekako onako gorak okus u ustima svi od vjetra i vjetroelektrane došli smo do solara i sada ovim zakonom se zapravo potiču i zajednice građana i proizvodnje električne energije dakle napravljen je određeni iskorak, ali tu još uvijek se kroz pojedine odredbe zaista ima svakakvih ali. Dakle, ako mi želimo da distribucija električne energije bude u rukama Hrvatske i ako želimo da to bude u rukama HEP-a onda to jasno treba reći, a ne reći bit će sljedećih 50 godina. Za 30 godina ili 20 godina što će biti, to teško možemo samo oni neki vizionari koji danas lete u svemir možda mogu vidjeti, mi obični ljudi koji razmišljamo u malo drugačijim kategorijama teško da možemo vidjeti. Dakle, ajmo reći istinu, ajdemo imat na papiru jedno, a u stvarnosti drugo. Ja sam danas na odboru postavila dva pitanja državnom tajniku, nešto što mislim da nikad nije dobro, a to je i to govorim u kontekstu ovih pametnih očitovanja, ministar će donositi odluke kad i što i kako, mislim da to nije dobro i mislim da … da se to donese na razini Vlade i nije to problem, dakle to je jedna odluka. Ali dobro. Predlagatelj se odlučio za jednu drugu model i drugi način i tad sam i spomenula punionice električnim automobilima, ali o tome ću nastaviti u pojedinačnoj raspravi i pojedinačno ću malo na zaštiti potrošača odnosno energetskog siromaštva

Hvala. Dobar dan svima. Da kažem nešto malo više o tome zašto je važan HEP, zašto je važan HOPS, znači poduzeće Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dio je HEP grupe koji u vlasništvu ima ključnu, elektroenergetsku infrastrukturu znači mrežu dalekovoda i trafostanica najvišeg napona kojim se prenosi električna energija. HOPS je također zadužen za vođenje elektroenergetskog sustava Hrvatske dakle, HOPS je iznimno važno strateško i infrastrukturno poduzeće. Vrijednost dugotrajne imovine HOPS-a iznosi više od 6 milijardi kuna dok ukupna dugotrajna imovina HEP-a iznosi oko 35 milijardi kuna, a dobit HEP-a za 2020. godinu iznosi 1,4 milijarde čak kuna. Kvaliteta HOPS-ove prijenose mreže HEP-ovih kapaciteta bit će dakle presudni faktor u izrazito zahtjevnoj zelenoj energetskoj tranziciji. Stoga je vertikalna organizacija HEP grupe sa HOPS-om i HEP-om operaterom distribucijskog sustava unutar nje jedino ispravno i održivo rješenje. Cijeli HEP, a naročito HOPS i HEP ODS moraju i to je važno više puta naglasiti ostati u javnom državnom vlasništvu. Drago mi je da sam ovdje čula od znači državnog tajnika takvo obećanje, ali mi moramo zahtijevati da se zakoni pišu na način da to bude jednoznačno. Oni nisu nikakva privatna prčija već imovina svih nas i bez njihove opstojnosti kao javnog dobra nećemo imati opskrbu električnom energijom osiguranu, niti prihvatljive ciljeve takav je uostalom i stav energetskih stručnjaka u cijelom svijetu. I ovdje moramo osigurati da zakon bude jednoznačan. S druge strane Vlada se očito svim silama trudi da oslabi HEP-ov poslovni sustav. HEP-u se svake godine uzima veliki dio dobiti i tako smanjuje potencijal za investicije. Samo ove godine u državni proračun HEP je morao uplatiti 840 milijuna kuna. Krajem 2018. godine Vlada vjerojatno pod pritiskom dijela poduzetničkih lobija donijela odluku o smanjenju mrežarine za velike potrošače za 20%, od tada HOPS-ovi prihodi i investicijski potencijal bivaju znatno niži. Stranačko kadroviranje kao što znamo ne posustaje već se nastavlja i smeta zapravo HEP-u. Šlag na takav dakle loš odnos prema strateški važnom državnom poduzeću je ovaj zakon, Zakon o tržištu električne energije u kojem se HOPS-u posredno i cijelom HEP-u nameću nemogući uvjeti i astronomski troškovi koje on vrlo vjerojatno neće moći podnijeti. Usporedno se znači pojavljuju dva opasna zahtjeva. Jedan omogućava da se HEP grupi nametnu ogromni troškovi dakle uvođenja tih novih priključaka znači sa potpuno nejasnim Člankom 12. stavkom 4. i druga stvar znači pretvaranje HOPS-a u d.d., d.d., znači dioničko društvo koji se zapravo spajaju jedan taj drugi zahtjev. Usporedno znači se naređuje preoblikovanje u dioničko drugo, a s isprepletenom znači uz visoke troškove gdje se znači onda može dovesti HOPS u situaciju potrebe za dokapitalizacijom i onda u konačnici to znači privatizacija. Kad tome pridodamo isprepletene afere u državnim, državnog regulatora znači HERI kojoj se ostavlja ovlasti donošenja odluke o dokapitalizaciji odnosno zapravo privatizaciji HOPS-a privatnim kapitalom ili izravno prepuštanje privatnom kapitalu vlasništava nad dijelom prijenosnog sustava, onda nam postaje jasno što zapravo ovaj zakon ima učiniti u svojem posljednjem koraku. Jel, ovakva sigurno loša zakonska rješenja kojima se u potpunosti otvara put ka poznatom receptu uništavanja poduzeća u Hrvatskoj znači razbijanje, osiromašenje, uništavanje i raspodjelu u ovom slučaju ne bismo trebali pozdraviti. Ovo može dovesti do ozbiljnih poremećaja u sigurnosti opskrbe, zato ćemo dakle kao Radnička fronta predložiti dva amandmana na ta dva članka koja smatramo vrlo, vrlo opasnim. Znači Članak 12. stavak 4. i Članak 86. stavak 12., koji bi se u principu trebali brisati. Hvala svima. Te imate koliko sam vidio jednu repliku, gospodina Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena kolegice Peović, evo u 2 čitanja u nekoliko rasprava inzistirate na tome da kad državni tajnik kaže da ne želimo privatizirati HEP, HOPS, HOC itd., da vi i dalje inzistirate na tome da ćemo to riješiti zato jer smo stavili da ćemo umjesto d.o.o. imati d.d. i da je to onda jednostavnije i da ćemo to napraviti. Čemu takve konačne nekakve riječi koje trebaju uvjeravati građane da stalno nešto radimo mimo nekakvih naših strateških interesa, a to je da HEP uvijek bude u vlasništvu države jer je to osnovna stvar koju valjda svaka politika i vlada treba imati. Da imaš energiju pod kontrolom jer to nije ne znam nešto drugo pa se igramo na tržištu s nečim. Znači čemu to kad vam svi ljudi koji su odgovorni jasno tvrde da od toga nema ništa i da to mogu raditi možda neki drugi, možda sutra, prekosutra kada se pojave na političkoj sceni, ali da ova Vlada s takvim stvarima nema veze i ne želim da to slušam zato jer to nema veze s onime što piše ovdje i to su samo insinuacije, ništa drugo. Katarina (RF)** Pa hvala vam uistinu na tom pitanju. Zašto oporba inzistira na, da tako kažete, ajmo pojednostaviti negativnom čitanju zakona. Zato što nas opora zbilja upozorava da najgore čitanje trebamo uzeti u obzir jer ne bi bilo stvarno ni prvi, ni zadnji put da se jedna uspješna firma uništava, dakle razbija, osiromašuje na kraju rasprodaje. To je obrazac koji je HDZ uvježbao stvarno već desetljećima tako da zbilja ne znam koliko puta bi našu inteligenciju trebalo ispitivati ako imaš iste, iste inpute kakvi su outputi. No, što se tiče dakle ovakvog čitanja i toga što kažete da državni tajnik me uvjerava da će biti suprotno kažem zakoni trebaju biti jednoznačni. Ne možemo donositi zakone u kojima nas državni tajnici i ministri …/Upadica: Hvala lijepa, vrijeme./… moraju uvjeravati da to neće biti tako kako mi to čitamo. Sada je na redu gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, postoje još dvije dosta meni se čini bitne teme koje su dijelovi onog Zakona. Jedna je dekarbonizacija prometnog sektora, a druga je energetski siromašna kućanstva. U ovom Zakonu je jasno rečeno dakle dekarbonizacija prometnog sektora i smanjenje emisije iz prometnog sektora, da su posebno u urbanim područjima, imaju važnu ulogu, elektromobilnosti u doprinosu ostvarivanja cilja, a to je između ostalog uvođenje elektromobilnosti kao važan element energetske tranzicije. I sad tu dolazimo do nekoliko stvari. Prva stvar je da bih zaista imali elektromobilnost, mislim da je to izuzetno važno za javni prijevoz, dakle da općini i gradovi koji imaju javni prijevoz, zaista da maksimalno prođu na takav model iz jednostavnog razloga je su oni ti koji zaista puno više uzrokuju i emisije CO2 i sve ostalo. Pri tom gradovi jednako tako imaju izuzetno važnu ulogu, moram vas podsjetiti da je recimo, London, već davnih, davnih dana donesao odluku o tome da automobili koji imaju klasičan, klasična goriva ne mogu ili imaju određene .../Govornik se ne razumije./... ali da bi to sve zajedno bilo moguće, moraju biti punionice. Dakle, da bi netko imao električni automobil, da bi se njim vozio, da bi imao sigurnost, moraju biti punionice i sad dolazimo tu do jednog zanimljive odredbe u ovom Zakonu. Dakle, između ostalog je navedeno da HEP distribucijski sustavi ne smiju i ne mogu imati punionice u svom vlasništvu, osim onog što imaju u trenutku kad zakon stupi na snagu odnosno 6 mjeseci od dana stupanja na snagu što je jedna odredba s kojom se apsolutno možemo složiti, ono što imate, imate. Ali onda tu ne vidi, nepriliku, predlagatelj rekao ili ih je počeo razvijati. Dakle, ja nemam nikakav problem da kažemo, okej, oni i dalje to imaju jer ih imaju. Nemam nikakav problem da se kaže za one za koji su ishođena eventualno lokacijska dozvola ili koji su već negdje navedeni, ali ostaviti odredbu ili ih je počeo razvijati. Kad? Danas? Dakle, može biti i predlagatelj i reć HEP distribucijski sustav može imati punionice, ali nemojte od nas raditi da ne kažem šta. S jedne strane im kažete ne mogu imati, rok je 6 mjeseci, ali s druge strane im na mala vrata kažete da, ili ih je počeo razvijati. Koji trenutak razvoja? Dakle, nedorečene odredbe, kad imamo nedorečene odredbe u zakonu, onda su naravno, te odredbe nešto na mala vrata. Dakle, ja nemam nikakav problem i da se odlučilo da oni imaju, ali ili imaju ili nemaju, dajte rokove, a nemojte s jedne strane uzimati, a s druge strane puštati što je inače karakteristika našeg zakonodavstva. Posebna odredba govori o energetski siromašnim kućanstvima i onda kaže da su to kućanstva koja si ne mogu priuštiti energetske usluge zbog kombinacijske niskih primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih domova. I sad bi tu bilo zgodno znati što mi tu poduzimamo da tih energetski siromašnih kućanstava bude što manje? Dakle čim je loša energetska učinkovitost njihovih domova, logično je da je veća potrošnja energije, još pogotovo ako ih koriste za nekakve druge stvari, iz jednostavnog razloga što je vezano jedno s drugim. Ali, ono što je postalo u posljednje vrijeme, uvijek imate nekakva vremena u kojima imamo neke, neke, ovako, nešto se nosi. Jedanput se nosi crvena boja, drugi put zelena. U našim zakonima se u posljednje vrijeme nosi da ništa što trebamo riješiti, ne riješimo zakonima, nego to prebacujemo na podzakonske akte, na uredbe, na pravilnike i sve ostalo, koje onda prođe mimo Sabora, a da ne kažem da je u kontekstu, recimo Fonda za obnovu Zagreba čovjek koji je na čelu Fonda, postao kroničar vremena, pa onda on izađe van, napravi pressicu i kaže što nije napravilo Ministarstvo, što nije napravio on ili što nije napravio netko drugi. Jednako tako, i u ovom Zakonu. Dakle mi imamo taj problem. Taj problem znamo da je ozbiljan problem i umjesto da imamo još jedno 2, 3 odredbe ili naznake kako to riješiti, mi to konstatiramo i tu stavimo točku i završimo priču. Domagoj (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice, htio bih samo presnažiti vaš argument. Nedorečene odredbe u našim zakonima su često izvor kasnijih zavrzlama, podzakonskih akata, lova u mutnom i svemu ono ostalom čemu smo svjedoci zapravo u našem zakonodavnom sustavu. Odnosno, slažem se sa vama da neodređene odredbe kasnije rađaju sve ono zbog čega i na kraju imamo neučinovite zakone iako je namjera dobro. Dakle, ova bona fide koja je izrečena od strane predlagatelja pada u vodu kad se susrećemo sa takvim kvalifikacijama, odnosno sa takvim formulacijama u zakonu. Isto tako, htio bih presnažiti vaš argument o energetski siromašna kućanstva. Sjajno je da smo ih definirali, sjajno je da smo, da prvi put raspravljamo o ovakvim kvalifikacijama, ali ja isto želim postaviti retoričko pitanje koje ste postavili vi, a što ćemo učiniti da takvih kućanstava bude što manje ili da ih ne bude? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. bivši saziv Sabora i zakone koje smo dobili je baš karakteriziralo to da se zakonima željelo riješiti što manje i da se glavnina toga prebacivalo na pravilnike koje donosi ministar odnosno uredbe ili neke druge, koje donosi Vlada iz jednostavnog razloga, na taj način vi zapravo nekako mimoilazite proceduru saborske rasprave. U saborskoj raspravi, bez obzira što pojedinci misle o saborskim zastupnicima, mi nešto pročitamo, referiramo se, ukažemo, inzistiramo, imamo nekakvo iskustvo i na taj način se to mimoilazi i to je bila karakteristika prošlog saziva Sabora i nastavlja se dalje. Sad postaje sljedeća karakteristika. Zaista dobivamo zakone, ti zakoni ovaj, onako su napisani i ne možete dakle ne možete tu što ni dodati ni oduzeti u konstataciji što su energetski siromašna kućanstva. I dobro da smo to konstatirali, ali recimo u obrazloženju bi valjalo nešto o tome

O svakom prijedlogu zakona o kojem raspravlja SDP i ja osobno kao saborska zastupnica SDP-a, raspravljamo prvenstveno iz aspekta dobrobiti i interesa RH i građana RH koji konačno i čine RH. Zbog toga ću Zbog toga ću se u ovom kratkom vremenu osvrnuti samo na mali segment ovog zakona koji se tiče direktno ta dva elementa odnosno jednog elementa građana RH. U razloge U razloge zbog kojih se ovaj zakon donosi ubrojili ste pripremu na rizike u sigurnosti opskrbe električnom energijom. Hrvatska uvozi 33,9% električne energije i to je razlog zbog kojeg se priprema dizanje cijene električne energije za gospodarstvo, procijenjeno za 40%, a samim time i uništavanje tog našeg ionako slabašnog gospodarstva. Da bismo to spriječili i sami ste potvrdili, trebali smo smanjiti taj udio uvoza gdje nam cijene diktiraju drugi odnosno Mađari i to ste državni tajniče vi rekli da hrvatski, cijene hrvatske energije, električne energije ovise o mađarskom tržištu, potrebno je dakle izgraditi termoelektranu od 400 do 500 megavata. HEP umjesto takve elektrane u Rijeci gradi elektranu od 60 megavata koja je 7 puta manja od one koja bi bila dostatna za hrvatske potrebe. I ne, nije novac u pitanju. Novac nije u pitanju jer HEP iskazuje dobit od milijardu i pol kuna, a 60-megavatna elektrana odnosno alokacijska dozvola za koju je natječaj proglašen košta oko 4,5 milijuna kuna. Iz izvješća HOPS-a za 2019.g. citiram, ipak hidrološke prilike u pojedinim dijelovima godine, te neraspoloživost i cjenovna ne konkurentnost termoelektrana uzrokovali su visok uvoz u hrvatski elektroenergetski sustav. U pojedinim pogonskim situacijama dostatnost električne energije promatrano kroz hrvatski elektroenergetski sustav nije bila zadovoljena. Dakle, i sam HEP potvrđuje da mi nemamo sigurnost sustava. Dakle, problema financijskih nema, ali ima problema u radu za opće odnosno javno dobro. HEP nije briga što će gospodarstvo propasti, nije ga briga ni što će u konačnici i građani plaćanjem veće cijene proizvoda platiti i to povećanje cijene za gospodarstvo. Sigurnost opskrbe električnom energijom znači i sigurnost stabilnih cijena te iste električne energije za potrošače odnosno za kućanstva i gospodarstvo. HEP ima financijskih sredstava, a umjesto da ih investira, govorim o dobiti, HEP se odlučuje da tu dobit odnosno ta sredstva vraća u državni proračun. Građani će platiti naravno rast cijena, pa nije ni važno. U čl. 56. navodite da prodaja električne energije krajnjim kupcima mora obuhvaćati, pa navodite što, a može obuhvaćati naplatu korištenja prijenosne distribucijske mreže, kao i drugih naknada u skladu sa zakonom. Pozivam vas da dok ne osigurate sigurnost sustava na način da smanjite ovisnost o uvozu po galopirajućim cijenama suzdržite se od naplate naknada koje su u ovom članku spomenute jer su ionako tu naknadu već platili sami građani, a HEP pored svega nije sposoban taj višak prihoda nad rashodima investirati. Nije to izmišljanje tople vode. Naime, prepišite samo iz slučaja Španjolske. Ako Španjolska može, e može i Hrvatska, a da može potvrdio je HEP jer višak dobiti, odnosno dio dobiti uplaćuje u državni proračun radije nego da investira i da osigura sigurnost opskrbe električnom energijom i smanji ovisnost o uvozu odnosno smanji mogućnost galopirajućih cijena na teret i na leđa hrvatskih građana, bili oni gospodarstvenici ili kućanstva. Španjolska se za razliku od Hrvatske pobrinula da se prosječni mjesečni računi njihovih građana smanje do kraja godine za 22%, a s obzirom da HEP ostvaruje dobit koju ne investira nego vraća u državni proračun, prostora za intervenciju u obliku smanjenja naknada i PDV-a na električnu energiju ima. Samo je važno jesu li nam građani i naše gospodarstvo na prvom mjestu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolegice Ahmetović, nekoliko ste se stvari dotakli i želio bi tu ponoviti da često nedostatak vizije i od strane vlade, dakle centralne države, pa onda i HEP-a i svih ostalih zapravo doprinosi ovoj nesigurnosti opskrbe električnom energijom. Više puta smo i u ovoj sabornici i vi ste uostalom govorili da je recimo obnova Zagreba sjajna prilika da i energetski obnovimo zgrade, da na one zgrade gdje je to moguće postavimo i solarne ili fotosenzitivne panele, da što više zgrada može postati ako ne energetski samodostatno onda barem da može proizvoditi određeni dio električne energije koji im je potreban. Nažalost, i sami vidimo kako obnova Zagreba ide, dakle da smo samo par zgrada srušili, nažalost obnova ne da nije počela nego u ovim aspektima dakle i energetske sigurnosti koje su izuzetno bitne u novom svijetu nitko nije niti razmatrao. Bez takvog jednog širokog pogleda,

Postojala je namjera izgradnje 500-megavatne elektrane u Plomini, dapače na ugljen pa je Europa to zaustavila, neka je jer je to ipak tehnologija koja je zastarjela odnosno to su fosilna goriva, pa smo onda krenuli sa izgradnjom elektrane u Osijeku, isto tako dostatno je, međutim zbog nesposobnosti nismo ni to uspjeli, evo sad gradimo riječku termoelektranu, ali u Dakle, mi smo se opredijelili na uvoz po većim cijenama, po galopirajućim cijenama ali nećemo to onda omogućiti da građani i naše gospodarstvo ostanu ipak neokrznuti nego ćemo zadržati i visoke naknade za održavanje odnosno izgradnju distribucijskog sustava koji je i ovako i onako već izgrađen iz džepova hrvatskih građana i da hrvatski građani u ovakvom okviru nesigurnosti plaćaju i za nekakve obnovljive izvore energije, ali prisjetimo se za one velike koji proizvode te obnovljive izvore energije …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… i prodaju Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Kolegice Ahmetović, vi ste svoje izlaganje počeli otprilike ne mogu sad točno citirati, ali o tome gdje su tu hrvatski građani odnosno važnost hrvatskih građana. Zakoni se ne donose zato da bi ministarstva imala što raditi i dostaviti nama, ne zato da bi mi trebali raspravljat nego svaki zakon trebamo gledat što je cilj i smisao zakona. Cilj i smisao ovog zakona bi trebao biti da omogući proizvodnja energije, govorim o električnoj energiji, da se ona kvalitetno dolazi do krajnjeg potrošača, da krajnji potrošač svi mi i naši građani plaćaju što manje. Nije smisao ovog zakona da krajnji potrošač odnosno svi mi plaćamo što više nego plaćamo što manje, da budemo sigurni u sve to zajedno. I sad postoji ključno pitanje i mi to nismo dobili odgovor od državnog tajnika,

u funkciji izravnog omogućavanja lakšeg života hrvatskih građana i voljela bih da svi oni koji predlažu zakone na takav način ih i predlažu. Međutim, činjenica je da je Hrvatska danas broj jedan po uvozu, ako govorimo u relativnom iznosu po uvozu električne energije, a govorimo o relativnosti između uvoza i potrošnje, to govori dovoljno o tome kakve su namjere vladajućih u smislu osiguranja elektroenergetske samodostatnosti odnosno dostatnosti. Možemo prihvatiti da je 10% uvoz, ali ne možemo više od toga jer nije isto plaćati za 10% potrošnje galopirajuće cijene nego za 33,9% za sada. S obzirom koliko se ulaže u vlastite energetske izvore i s obzirom kako se energetske sirovine RH predaju Mađarskoj nećemo nikad biti sigurni. Hvala lijepa nemate više replika. I na redu je g. Josip Borić. Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Evo nekoliko mojih misli o ovom Zakonu o tržištu električne energije. Prije svega jedan mali osvrt na ono što je danas rečeno ovdje, nadam se da će državni tajni u završnom izlaganju ponovno izaći i govoriti o tome jer mislim da je u tome jako dobar da više maknemo sa strane ove priče koje se insinuiraju u toku ove rasprave. Želite privatizirati HEP, želite korisnicima više cijene energije, želite im veće račune, želite uništiti, jedini uvozite itd. nadam se da ćete to vi vi kao državni tajnik raspraviti ovdje jer činjenica je da smo najprije krenuli u raspravu da je ovo dobar zakon, moderan zakon čak iz SDP-a smo čuli ajmo reći kritike, dobre kritike i sada na kraju kada završavamo raspravu više ništa ne valja, a to ne može biti vaš tako jer ono što ovdje piše zasigurno ide za time da mi danas koji živimo u ovo vrijeme itekako moramo vidjeti brigu o tome da 11.000 ljudi, danas u tom sustavu, u toj grupi itekako radi da bi mi danas ovdje imali najprije uvjete da možemo radit. Ugasimo ovdje svjetlo i govornicu i možemo svi izać, mislim da tako možemo raspravljati u svakom kućanstvu da prijenos, distribucija, proizvodnja itekako funkcioniraju, bez obzira što god govorili da to ima svoga smisla i da to funkcionira, to se stotinu godina gradi i nadograđuje i danas je HEP bolji nego što je bio ikada, to moramo reć bez obzira što vi politički ideološki ovdje govorili. Što me ovdje čudi? Čudi me da jedan klub koji se toliko zalagao za solare nije u dvije rasprave našao vremena da kaže ijednu riječ, repliku na temu ovog zakona koji omogućava solare na upravo kućama u kojima su oni pričali. Nismo mogli živjet od njih ovdje, od njihovih intervencija, želja da se donese njihov zakon koji bi to riješio u nekoliko članaka koliko su napisali. Sada kada imamo to riješeno kroz ovaj zakon ništa, nema nigdje nikoga. Čuli smo zeleno-lijeve politike, nikoga, od njih nikoga, evo vidim kolegica se jedna javila na kraju sad, ni riječi. Zašto? Jer nam energetika očito nije toliko važno područje za sljedeće razdoblje nekih desetak godina itd. Pa najvažnije kao i ovaj zakon koji temeljno regulira upravo najvažnije područje energetike kojom se želimo baviti i koju želimo razvijati. I što danas imamo mi protiv ovoga što ovdje piše, pa nisam čuo ništa gotovo posebno od onoga što bi me trebalo zabrinuti, osim kritika da želimo nešto uništiti i na takav način raspravljamo. Evo gospođa je izašla van, vi želite uništiti i vrijedite na tržištu među glasačima 30%, oni koji spašavaju vrijede jedan to su današnje relacije, ali to nije tako. I građani kad slušaju naše rasprave očito ovdje više nije toliko ni važno, važnije je reći nešto u hodniku jer sabornica nažalost nema više vrijednost u hrvatskim medijima koje je nekada imala. Danas kada moramo govoriti o onome što nam ovaj zakon donosi, jednostavno samo kritike bez ikakvih argumenata i podloga, sumnji ok. Imamo li što protiv ovog dijela koji nam priprema za novu energetsku tranziciju i korištenja obnovljenih izvora energije? Prva, vjetropark na Pagu 2005.g., šeste napravljen, svi smo gledali u njega i čudili se što je to tamo. Morali smo odlaziti u Nizozemsku i ne znam koje zemlje da bi vidjeli vjetroelektranu. Danas čuli smo od nekih da smetaju. Kada se netko uloži 250 milijuna eura u novi vjetropark iznad Senja to je za nas neprihvatljivo jer buči ja sam to tako razumio, poruku koju šalju političari jer to je politika na koji ju mi način doživljavamo. Da li nam to treba, pa valjda nam treba i svi smo spremni i postoje čak čitave politike koje govore o tome i platforme koje se tome, na tome nastaju, ali kad treba realizirati nema nigdje ničega i kad se napravi ne valja. Kad govorimo o HEP-u ima on svojih minusa i zaista nam neka naselja izgledaju loše, kao Venezuela, dozvoljavate u HEP-u, ne vi kao državni tajnik, ali ljudi dozvoljavaju da na te njihove stupove se vješa svašta, ne znam za telefoniju, svih ostalih vrsta itd., vrijeme je modernije. Mislim da tu možemo raditi prava, ali to je na njima da rade i na distribuciji i na prijenosu itd., ali govoriti generalno o HEP-u kao o jednoj dobroj javnoj firmi kojoj je država vlasnik, koja dobro funkcionira, koja ostvaruje dobit na ovaj način za mene je ponižavajuće zaista. I reći da tamo ne valja ništa i da smo je spremni uništiti samo zato da bi je ovdje izgledali dobro. Loše je to gospodo. Ovaj zakon podržavam jer donosi ono što nam treba, moderni način razmišljanja …/Upadica: Hvala vrijeme./… za moderno vrijeme, a ono što su ljudi iskazivali kao potrebu rješava …/Upadica: Imamo jednu povredu Poslovnika, ako sam dobro vidio, jel da, gospodina Pavića, istina povreda Poslovnika gospodin Pavić, ne, dobro, to je dobro. Gospođa Katarina Peović ima repliku. Pa da, ajmo se držat nekih činjenica ovo tko je protiv, tko je komentirao zakon, tko je, tko ima koji postotak na izborima, mislim sve su to teme koje vama služe za to da ne odgovorite na konkretna pitanja, ajmo konkretno. Slovenija i Mađarska nisu se držale navodno neupite i nužne odredbe da se operator sustava prebacio iz d.o.o. u d.d., u dioničarsko društvo. Zašto se mi toga držimo ko pijan plota, tumačimo to s nekakvim autentičnim prijevodom neke direktive, izmišljamo opravdanja da se jedna uspješna firma i evo u nečemu se možemo složiti HEP je stvarno uspješna firma, mijenja po principima koji uopće nije jasno zašto su potrebni osim ako i onda naša interpretacija postaje vrlo korisna i trasira put ovog zakona se ne misli ići u budućnosti u neku …/Upadica: Hvala Ne znam šta bih evo kolegice Peović trebao odgovoriti nakon što je državni tajnik u prvom čitanju, u drugom čitanju sada nekoliko to puta ponovio, da ovaj zakon ne donosi to što vi želite. I onda se pozivate na dva primjera koja su vam valjda bliska, a imamo 20 i toliko članica ovaj u EU ili drugih država na svijetu i tamo vrijede nekakva drugačija pravila, ja to ne razumijem. Meni je važna Hrvatska i ako postoji nešto što nas brine onda će se to valjda kroz neko vrijeme pokazati, ali ne vidim tu priču o kojoj vi tu govorite jer su to neki drugi pa mi malo sumnjamo. I to govorite da ćemo uništit HEP, a sad kažete da je najbolja firma, da je dobar, pa ja mislim da je dobar i da onih 11.000 ljudi itekako radi da bi ovaj sustav funkcionirao. Nestane struje pa znamo koga ćemo zvati, ne možemo izdržati 2 sata bez struje. O čemu mi pričamo? I taj sustav itekako složen, tehnički složen, itekako treba o njemu nešto znati da bi to funkcioniralo. A te priče ostavite za vaše kružoke. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođa Dalija Orešković, replika. Hvala predsjedavatelju. Kolega zastupniče krenuli ste sa vašim izlaganjem na način da se činilo kao da u jednom trenu poručujete saborskim zastupnicima što uopće mogu biti sretni što u 21. stoljeću u svom parlamentu, u Hrvatskom saboru imaju struju. A onda ste potpuno suprotno tome završili svoje izlaganje s tim da je ovo moderan zakon koji donosi moderan način razmišljanja za moderno vrijeme. E meni su te dvije stvari nespojive. A najviše mi je nespojivo to kada vi kao istaknuti član HDZ-a kažete da je vama stalo do Hrvatske jer sve što činite zapravo je u potpunoj suprotnosti sa brigom i skrbi kako vlastitoj državi, a tako i o njezinim državljanima. A da se vratim na sam sadržaj zakona, samo slovo na papiru čisto dobro izgleda. Problem je kao i uvijek njegova provedba u praksi pogotovo u situaciji kada nema učinkovitog institucionalnog nadzora.

a sve ostale priče provjerit će građani kroz neko vrijeme, nadam se slijedeće 3 godine pa ćemo vidjeti kako tko stoji jer to uredno čine, činili su to i prije nekoliko mjeseci, niste se proslavili tako da sve vaše kritike koje ste uputili u proteklih godinu dana jednostavno nisu naišle na odjek niti ovih građana s kojima živite ovdje, znači nisu vas prepoznali. Zašto? Jer su prepoznali neke druge, bolje od vas. Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Gospodine Borić eto samo mala eto jedna ovako vremenska kapsula. Kada je vaša stranka tamo davno, davno, davno razdvojila pošte i telekomunikaciju i onda je to pod poprilično nejasnim uvjetima privatizirano. I danas imamo vrlo propulzivno, vrlo kvalitetno barem tako tvrdite ili barem tako izgleda tržište telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koje i mrežni regulator dosta dobro nadzire i čini mi se da se na njemu vodi sasvim dobra bitka za dobrobit potrošača. Dakle, koja je razlika između energetske i telekomunikacijske strukture u Hrvatskoj? Zašto je kada privatizirate Telecom je to dobro, a kada se treba privatizirati HEP to nije dobro. Eto, čini mi se da ste tu u jednom malom diskursu. Hvala. Josip (HDZ)** Kolega Dretar, valjda znate da mi u distribuciji električne energije imamo i druge operatere osim HEP-a, valjda znate, znači da taj moment nije problematičan kao ni u telekomunikacijama. Mi govorimo ovdje o onom osnovnom dijelu, znači što HEP je i što on nosi, a to je prijenos i distribucije i proizvodnja. Prije svega prijenos i proizvodnja nikada ne bi trebali biti sporni distribuciji, vjerojatno imamo već i druge operatere ako ja to dobro razumijem. Tako da ovo što mi govorimo i što govorite vi oporbe jednostavno se ne može složiti, a zakon je po meni dobar jer ono o čemu se ovdje pričalo godinama, to su recimo solari na tim privatnim kućama koje mogu građani koristiti i izgraditi za svoju mrežu, za svoju opskrbu sutra mogu pustiti i u drugu mrežu, rješava pitanje i način na koji to treba riješiti. Vama je to očito da nije problematično ili glasamo za ovaj zakon i kažemo to je dobro, idemo to provesti ili ne glasamo i kažemo neka stoji, pa ćemo ovdje još raspravljati o tome. A da ne govorim o svim ostalim momentima koje ovaj zakon rješava jer je očito ušlo u prostor drugih politika koje se nameću kao zelene, a nisu zelene, zato je to problematično. **Radin, Furio Hvala lijepa. Kolega Borić, vi kažete u svojoj raspravi koju ste cijelu na to potrošili, a niste rekli ništa o zakonu, da mi kritiziramo, dakle vi niste slušali, a sposobni ste i električnu energiju kvalificirati ideologijom. Niste me slušali, ja sam tražila da se temeljem ovog zakona smanje naknade za građane jer one nisu obveza, baš kao što je smanjila Španjolska može i Hrvatska, pa možemo svojim građanima olakšat ako je intencija ovog zakona da olakšamo život građanima. I da vas ispravim, nije HEP uspješna firma jer ostvaruje dobit koju je zaradila iz džepova građana RH. HEP bi bio uspješan da je tu dobit iskoristio i investirao u osiguranje i sigurnosti tih građana da će se moći opskrbiti električnom energijom iz vlastite proizvodnje, pa nećemo morati Mađarskoj plaćati galopirajuće cijene i onda nemati za kruh djetetu na stol drugi dan. **Radin, Furio Hvala lijepo. Kolegice Ahmetović, ovaj zakon rješava i pitanje ispostavljanja računa tj. načina samih obračuna ako smo dobro ovaj pogledali, pa tamo jasno piše da će to biti vrlo jasno, točno i sažeto, a ja bi isto volio da bude i niži, vjerojatno bi to svi pozdravili. Hoće li HEP to učiniti ili neće to je na njima da o tome razmišljaju. Ako je dobit ove godine vjerojatno se u nešto i ulaže. Ja ne mogu reć da HEP ne radi. Ja ću govorit o otocima i solarizaciji otoka. Prva solarna elektrana na otoku Visu, druga gradi se na našem susjedom otoku Cresu, nadam se sutra i na Krku, Rab je također u pripremi. Znači postoje želje da ono što nam daje priroda mogućnost da se to koristi i HEP ide u tom smjeru. Hoćemo li mi napraviti još 10 ili 50 njih, to je na njima, hoće li tu dobit koristit za to, to je na njima da odlučuju, kakvi će biti računi, pa to oni određuju, ne određuje ovaj zakon niti će reći u koju lipu mi to odredimo ovdje i koliko će ko imati račun. Mislim da je na nama da osiguramo ono što je na nama da imamo električnu energiju i da je to sigurno,

vi ste zbilja majstor u izvrtanju riječi i u iznošenju neistina i mislim da ste tu prvak u saboru. Dakle, bilo je itekako i u prvom čitanju i sada govora i o solarnoj energiji, evo ja sam si baš pogledala, sva sreća pa si sve vodim, ovaj dakle komentara i kako povećati postotak zauzetosti krovova u RH sa solarnom energijom, pa ću vas evo sada pitati što biste vi preporučili odnosno što vi mislite koliko će zapravo ovaj zakon utjecati da se što veći broj pojedinih domaćinstava odluči na investiciju zvanu solarne ploče? Ja sam radila nekakav izračun recimo za moju obitelj gdje bi morali nekih 20-30.000 kuna uložiti razumije/… investiciju za solarne ploče i to bi nam se isplatilo možda tek za nekih 10-tak godina. Dakle, što ćete vi osobno napraviti u svojoj lokalnoj sredini i kako će taj zakon pomoći da bude što više solarnih ploča? **Radin, Furio Hvala lijepa. Kolegice, što ću ja učiniti u svojoj lokalnoj sredini? Evo učinio sam kao čelnik do sada pripremu da mogu napravit solarnu elektranu i da potražujem one koji to hoće i hoće investirati. HEP je tu iskazao interes i meni bi bilo drago da oni to učine. Što se tiče osobnih obiteljskih kuća ili kuća obitelji to je na svakome od nas da procijeni što želi, da li će on htjeti ući u ovu priču u kojoj postoji agregator, u kojoj postoji mogućnost ili da isporuči energiju znači ili da je spremi i koristi samo za vlastitu potrošnju. Ukoliko će postojati i to poduzeće o kojem govori državni tajnik i ovaj zakon, koje će to pokušati organizirati kao jednu virtualnu ajmo reći trgovinu ili tržnicu, ajmo to tako nazvati, takvom energijom nek se dogodi, ali ovaj zakon to otvara jer tu su mnogi o tome pričali, ali kad treba riješiti i to nomotehnički posložiti da može biti pravno u našem okviru onda toga nije bilo na takav način, zato je ovo dobro. Hoće netko iskoristit, vi za vašu kuću, vjerojatno hoćete, al tu će se onda pridružiti i Fond za zaštitu okoliša, možda lokalne samouprave itd., možda taj trošak ne bude za vas toliki. Poštovani zastupniče, drago mi je da ste primijetili da pohvaljujemo dobre stvari, ali vas molim da primijetite i to da smo spremni pozornosti neke stvari koje nisu dobre. Slažem se s kolegicom Ahmetović, definitivno naknada nije obveza i bilo bi dobro da se makne iz zakona budući da nije obveza. Dalje, ja sam u svojoj raspravi skrenuo pozornost na neke stvari koje bi trebalo napraviti u podzakonskim aktima ukoliko želimo da ovaj zakon bude provediv. Ukoliko to ne napravimo zakon neće biti provediv odnosno ono što je predviđeno u zakonu da bude u korist naših krajnjih potrošača neće potrošači moći konzumirati. Zato apeliram na vas, ako ste čuli ovo što smo pohvaljivali, molim da čujete i ovo gdje molimo slušajte nas, maknite neke stvari van iz zakona i dajte sugerirajte dalje vladi i ministarstvu da se obrade i oni dijelovi na koje smo skrenuli pozornost da nisu dobro definirani. Hvala.

riješiti ovo što su vaši strahovi jer jednostavno ako nešto ovdje piše postoje instrumenti, postoje alati, postoje obveze i budućnost i vrijeme ispred nas, pa ajde daj da se to prati i da se vidi da li se nešto riješilo ili nije, postoje postoje podzakonski akti koji će iz ovoga proizaći. Što ćemo mi danas odavde odrediti što će biti ne znam 21.1.2024.g. po pitanju ovog zakona, jel mi to možemo danas riješit? Ja mislim da ne, ali pustimo sustav i pustimo da ovaj zakon ga dodatno uredi s obzirom da on postoji, nije novi, neće ništa izaći nanovo, ne može se dograditi, pa pustimo to i provjerimo i recite nam za 2.g. vi ste sve promašili kao što to znate reć

govoriti, započeti govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ ako se javio za povredu Poslovnika. ja sam vas trebao zaustaviti na početku. To ne radim, ne radim nikad, neću radit ni sada kod vas jer znam da vi svi iskoristite ovaj Poslovnik Hrvatskog sabora da biste replicirali pod ovoga kako da kažem iskorištavajući Članak 238. Znači vi ste rekli ono što ste htjeli, dobijate opomenu naravno i ovaj još ću biti tolerantan, ali međutim ja ću odlučiti kad ću prestati biti tolerantan jer ovaj Poslovnik mi kaže da ne bi smio biti tolerantan i pustiti da govorite 30 sekundi nego vas odmah prekinuti. Izvolite gospodin Pavić. **Pavić, Željko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče uvažavajući vašu primjedbu, a i primjećujem da je gospodin Borić shvatio da je pogriješio odustajem od povrede Poslovnika. Vi ste povukli, vi ste povukli, dobro. A vi niste povukli, izvolite gospodine Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, povreda Poslovnika i kolegice Ahmetović i gospodina Pavića, dignuo sam i prije toga još bio povredu Poslovnika, Članak 238. Oni su utvrdili da ja ne znam raspravljati o ovom zakonu, da o tome ne znam ništa. Ja sam uredno raspravljao 5 minuta i imao podosta replika i mislim da sam vam ocrtao ono što je i važno za ovu raspravu, a njima ostavljam detalje koji su njima važni. Ono što je nama važno,

jedna je bila Škoro, ali međutim povučena je povreda Poslovnika i nije ništa rečeno zapravo. I sada je na redu gospođa Dalija Orešković, ne sa povredom Poslovnika nego sa svojom raspravom.

Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici, pa pitam se ima li uopće potrebe izlagati ovako pojedinačno i dalje raspravljati o ovom zakonu jer slušajući kolegu Borića ispada da je i sa zakonom i sa sustavom opskrbe električnom energijom i sa načinom na koji funkcionira kompletna hrvatska elektroprivreda sve u najboljem redu, pa možda najbolje da mi svi skupa prepustimo HDZ-u da samostalno upravlja i vodi ovom državom bez ikakve intervencije oporbe pa dok brod konačno ne propadne i ne potone do kraja. Ali kako mi priroda ipak ne dopušta da to prepustim sve slučaju ipak ću nekoliko stvari na temu ovog zakona reći. Dakle, kroz 3 specifične teme pokušat ću problematizirati je li Hrvatska pravna država, je li socijalna država kao što je to propisano Ustavom i je li tržišno orijentirana kao što bi to također po Ustavu trebala biti. I ove tri teme pokušat ću povezati sa tri glavna cilja koja bi Zakon o tržištu električne energije trebao ostvarivati. Prije svega zakon treba osigurati proizvodnju i opskrbu kao i tehničku sigurnost opskrbe električnom energijom. Nigdje ne piše treba li to sve skupa osigurati tvrtka u vlasništvu države ili tvrtka bilo kojeg gospodarskog subjekta koji ima pravo pod jednakim uvjetima nediskriminirajuće dobiti svoju šansu i mjesto pod suncem i nigdje ne piše da to u konačnici ne bi bilo i u korist građana koji bi time dobili konkurentniju i jeftiniju struju. Pitanje je provedbe. Drugo, iz obrazloženja predlagatelja proizlazi da se ovim novim zakonom želi potaknuti proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora i veće upotreba novijih, tehnički naprednijih digitalnih načina mjerenja potrošnje odnosno daljnja implementacija tehnološki naprednih modela u svim segmentima elektroenergetske djelatnosti. Pa mislim da nema spora između saborskih zastupnika da svi podržavamo ovakve ciljeve. U konačnici ponovno ti bi ciljevi trebali štititi i svakog našeg građanina kao potrošača kao i gospodarske tvrtke utoliko što će omogućiti preciznije alate mjerenja njihove, njihove osobne potrošnje. Nadalje, zakonom se želi osigurati dostupnost električne energije u smislu cijene za krajnje kupce i to kako one kojima je električna energija potrebna za obavljanje gospodarske djelatnosti tako i za kućanstva, stoga se i definira prodaja električne energije koja se obavlja kao javna usluga. U tom dijelu bitnu ulogu imaju i regulatorna tijela koja propisuju pojedine tarifne stavke pa onda pogledaju kako se zapravo tržište cijena odražava gospodarske, ekonomske i socijalne prilike u zemlji. Tako dolazimo do tog trećeg bitnog stupa ovog zakona, a to je funkcioniranje i neovisnost regulatornog tijela, dakle HERE. E sad počet ću od pojma pravne države. prije svega mala jedna digresija, dakle u uvodnim odredbama ovog zakona naznačeno je da se njime prenose u pravni poredak RH relevantne direktive EU. Standardi koji se u tom zakonu propisuju prate trendove, prate regulaciju kakvu imaju i druge države članice, međutim problem ovog zakona kao i čitavog niza drugih zakona uvijek je u njegovoj provedbi jer se svaki zakon, pa tako i ovaj novi, uranja u postojeći sustav i to kroz rad brojnih javnopravnih tijela i trgovačkih društava koja su u ovom elektroenergetskom sektoru mahom u vlasništvu države, a u svim tim javnim tijelima vlada partitokracija i nered. kada govorimo o pravnoj državi i kada govorimo o neovisnosti regulatornih tijela vjerujem da nismo zaboravili aferu koju smo imali prije svega nekoliko mjeseci kada su zapravo novinarski stupci bili puni situacije iz koje proizlazi da se pokušalo intervenirati u proces imenovanja članova uprave HERA-e na način da se u to tijelo stavi osoba koja zapravo po samom zakonu u tom tijelu ne bi niti smjela smjela sjediti. Radilo se o bračnom paru osobe koja je član nadzornih odbora nekoliko trgovačkih društava iz grupacije HEP-a. Samo po sebi je to strahovito veliki problem koji govori o načinu na koji se u ovoj državi kadrovira, no poseban problem kud i kamo veći je činjenica da se sa procesom izbora kasnilo nekoliko mjeseci. S obzirom da mi je isteklo vrijeme da ne bi dobila opomena nastavit ću upravo ovdje gdje sam stala nakon što kolega iz drugog kluba odradi svoje izlaganje.

Zahvaljujem. Poštovana kolegice, vi ste spomenuli nove tehnologije za mjerenje dostupnosti električne energije pa bih ja htio ovom prilikom kroz repliku skrenuti na jedan slučaj koji imamo na području Grada Kutine nekih tri po pol, četiri kilometra od centra Grada Kutine gdje čovjek 15 godina ne može dobiti električnu energiju, ne može dobiti mrežu, muči se sa solarnim panelima uz pokušaje preko ministra i ne znam koga. Znači HEP nije u stanju odraditi jedan vod od kilometar i dovesti čovjeku električnu energiju, a danas smo u 21. stoljeću kada pričamo o novim tehnologijama. I samo bih skrenuo pažnju na taj HEP koji se maćehinski odnosi prema svojim potrošačima kada im je to blizu onda normalno da vrlo brzo priključuje i uzima novac za to, ali evo kada čovjek koji je odradio svoj radni vijek, plaća komunalnu naknadu i urgiramo već 15 godina ne može dobiti električnu energiju. Može se HEP sramiti evo sramit se može HEP. Hvala. **Radin, Furio Hvala kolega. … nismo pravna država jel nemamo uistinu neovisna regulatorna tijela, drugo nismo tržišno orijentirana država jel vidjeli smo kako prema poduzetnicima funkcionira država npr. u vjetroelektrane. I treća tema koju ste vi otvorili, nismo socijalna država jer kako ovaj vaš primjer, a tako i situacija koju smo vidjeli nakon potresa na području Banije postoje ne samo pojedina kućanstva nego čitava područja koja nikada nisu dobili svoj pravno na svoj priključak priključak na elektroenergetsku mrežu što samo potvrđuje moju tezu da od svog postanka ova država ima dvostruke kriterije. Uvijek su postojali i oni građani drugog reda koje ova država ne vidi, ne prepoznaje i ne vodi brigu o njihovim osnovnim potrebama, o njihovim pravima koja su načelno Hajduković, replika. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Orešković, kada pričamo o električnoj energiji, kada pričamo o krajnjim korisnicima odnosno o tržištu električne energije mislim da iz fokusa ove rasprave su izašle neka vrlo važna pitanja, a to je da ne štitimo krajnjeg korisnika, da ne osiguravamo jeftiniju ili pristupačniju električnu energiju i bojim se da će energetski siromašna kućanstva postati standard u Hrvatskoj. A zašto reći ću vam, EU ima vrlo ambiciozan plan za prelazak na električna vozila dakle da u jednom vrlo kratkom razdoblju će se forsirati električna vozila što će povećati eksponencijalno potrošnju električne energije. S druge strane druga tržišta poput Afrike i Azije, a posebno Afrike su brzorastuća i zahtijevaju sve više energije dok druge države poput recimo Kraljevine Maroko prepoznaju to kao svoju priliku i ulažu u proizvodnju električne energije, mi ne samo da to ne radimo nego se ne borimo i za naše građane i za pristupačniju cijenu električne energije. Hvala kolega. Slažem se s vašim načelnim ciljem, na kraju krajeva svi smo mi i potrošači i svima nam je u interesu jeftinija cijena usluga opskrbe eklektičnom energijom, možda se možemo razlikovati po načinu kako to postići. Moguće je da se to može postići putem ulaganja trgovačkih društava u vlasništvu države u nova postrojenja, nove tehnologije, nove načine proizvodnje električne energije, moguće je to prepustiti i tržištu. Ono što mene kao predstavnicu Građansko-liberalne opcije ponajviše interesira je kako mi zapravo štitimo tu cijenu u praksi, a ne možemo ju štititi sve dok HERA kao regulatorno tijelo ne provodi svoje ovlasti onako kao što bi to po zakonu mogla. Očito još uvijek ima previše političkog filtriranja i političkih naputa kojih po zakonu tamo ne bi smjelo biti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, nemate više replika. I sada državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja g. Ivo Milatić govorit će u ime predlagatelja.

Dužan sam nekih pet minuta iskoristiti i malo se osvrnuti na sve ovo što je do sada rečeno. Ovdje se uporno govori o privatizaciji HEP-a, o mijenjanju HEP-a u dioničko društvo, to je ustvari HOPS znači to su regulirane djelatnosti koja u svakoj europskoj civiliziranoj državi tako i u Hrvatskoj imaju svoja pravila. Jasno i glasno sukladno svakom zakonodavstvu u bilo kojoj zemlji u EU je direktiva napisala kako u kojoj zemlji sukladno njegovom, njezinom uređenju o trgovačkom pravu koji pravni oblik će biti. Za Hrvatsku je rečeno to će biti d.d. i mi to radimo i to uopće nije tema. Govoriti da je HEP nesposoban, da je maćeha, da javnog građanina uništava, svašta sam ovdje sada čuo, to jednostavno ne stoji. HEP je jedna respektabilna kompanija koja je kičma energetskog sustava kao .../Govornik se ne razumije./... električne energije u Hrvatskoj i mi uživamo tu blagodat što postoji HEP i što smo bili toliko pametni kao država da smo taj HEP sačuvali. Ova Vlada apsolutno stoji pri onome što je g. Borić i ja i ovdje svi rekli, da nikakva privatizacija HEP-a ne dolazi u obzir. Svi vi koji se brinete o privatizaciji HEP-a možda razmišljate u slučaju da biste bili u situaciji, možda biste o tome razmišljali, ja ne mogu sad to drugačije razumjeti. Ako mi stalno govorimo da od toga nema ništa, a vi stalno nama imputirate da će od toga nešto biti. Od toga nema ništa. Što se tiče teme da nekakvi lobisti, da moj ministar je povezan s nekakvim lobistima, nešto, o čemu mi tu pričamo? O tim profitima od 25 i više posto, to je sastavljeno u Vladi Zorana Milanovića u ministarstvu u kojem sam i ja tada radio, to su neki ljudi tamo potpisivali nekakve te ugovore. Šta je s time imao Tomislav Ćorić ili bilo tko iz njegove obitelji? Ja vas tu sad pitam, dajte prestanite stavljati ljude ad hominem u kontekst koji nema nikakve veze sa njima. Mi pogledajte premijski sustav kojeg mi sada radimo, koji će za koji dan dobiti odobrenje od EU, kakve smo prinose predvidjeli? Maksimalno 7%. maksimalno 7%, pa ne možete manje. Pa moraju ljudi imati neki interes da to rade. Znači što se toga tiče, ovaj Zakon je ono sve što smo već više puta rekli. Znači apsolutno propulzivan za građane i za poduzetništvo da građani stvarno može početi zarađivati i od svoga krova, pa makar ne imao sredstva za napraviti instalaciju, jer može, po ESCO modelu putem agregatora da to netko drugi za njega napravi, znači može sebi smanjiti račun, poduzetnik isto to može, fondovi su spremni i sada su izdašni, bit će još izdašniji za to financirati. Govoriti da mi, da smo mi uvoznici struje. Mi uvozimo, nažalost ono što moramo uvoziti, ali smo i izvoznici struje, ali naš je cilj da ono što se napravi u Hrvatskoj bude u Hrvatskoj napravljeno. Tko će biti vlasnik tih elektrana, jasno da neće sve biti HEP, da će biti nekakva privatna i ostala lica, ali to uopće nije problem, najvažnije da je ta elektrana u Hrvatskoj, da je ta proizvodnja u Hrvatskoj, da je to u hrvatskoj bilanci, da je ne daj Bože bilo kakav problem, kao što je sada Covid, bilo kakav poremećaj, ta postrojenja su u Hrvatskoj, proizvodnja će biti hrvatska proizvodnja. To je ponašanje jedne odgovorne države, odgovorna država mora misliti o tome da stvori proizvodnju i po mogućnosti, da postanemo izvoznici zelene energije i postat ćemo izvoznici zelene energije. Zapamtite, evo, vi se možete meni sada ovdje smijati, ali za 7, 8 godina Hrvatska će biti ozbiljan izvoznik zelene energije. Ovaj Zakon će to omogućiti. Ako dođe neka administracija koja neće postupati po ovom Zakonu, onda za to ne mogu garantirati, ali dok je ova administracija na vlasti, to će se postupati. Govoriti da Hrvatska nema neovisnog regulatora? To je deplasirano. Hrvatska ima energetsku regulatornu agenciju koja odgovara ovom cijenjenom Domu i jedino sudu. Ministarstvo je ne može suditi, ona je neovisna. To što mi svi želimo da ona više radi, da bude aktivnija, tu se možemo složiti, vidjet ću u izvješću što je Vlada napisala na izvješće. Ali ona je neovisna i ona mora biti neovisna. hvala lijepa. Nekoliko replika, prva replika je tražila gđa. Peović. Ajmo redom. Znači vi kažete, to su civilizacijska pravila da HOPS pređe u d.d. iz d.o.o., a je Hrvatskoj tako rečeno i nama, nas optužujete da bez razloga imputiramo vama privatizaciju. Zakon nameće, bez valjanog i vidljivog razloga prelazak HEP-a iz dosadašnjeg ustroja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo s neuvjerljivim objašnjenjem da je riječ o prijevodu i da se držimo nekakvog prijevoda koje je autentičan, unatoč unatoč tome što EU nije imala nikakve primjedbe na dosadašnji pravni ustroj HOPS-a. Dakle, zašto Mađarska i Slovenija ne moraju, zašto mi moramo? Ne možete nam davati objašnjenje da su to civilizirana pravila i da mi upisujemo nešto što ne postoji. Doslovno čitamo zakon. Ako države poput Slovenije i Mađarske to nisu provele, zašto mi to provodimo?

Znači vi meni sugerirate da smo trebali to zanemariti što u direktivi, uredbi već svemu piše, čekali službenu povredu, čekali globe od EU komisije, onda tek to promijeniti u zakonu? A zašto ne napraviti to odmah kad je to uredno u direktivi, u svemu ostalom jasno k'o dan? Zašto to ne napraviti odmah? Slovenci, Mađari su napravili ono što je njima napisano da naprave. Svakoj državi je napravljeno ono što je sagledana koncept cijele države, kako funkcioniraju društva, vi ćete meni sada ovdje reći da je d.o.o. bolji oblik i sigurniji za građanina i za HOPS kao neovisno regulator nego d.d. Ja se ne slažem s vama. Nisam diplomirani pravnik, ali nešto o pravu znam. je bolji i nije to nikakva igra skrivača, pa ne može se d.d. prodati bez svoga vlasnika, a vlasnik je u vlasništvu država. Država, ovaj Sabor moraju odlučiti da li će se to dogoditi. Poštovani tajniče, ne samo u slučaju ovog zakona, općenito se grozim pomisli i situacije kad se govori o novom zakonu, a zapravo pokušavamo to sve skupa svesti na nekakvu povijest, što je nekad bilo i što se dešavalo nekada. Kad donosimo novi zakon, moramo voditi računa o tome što će biti jer ga donosimo za budućnost i pokušavam se osobno, a i većina naših kolega orijentirati na to i koncentrirati na to da govorimo o budućnosti. Skrenuo sam pozornost na neke stvari kad sam imao svoju raspravu i skrenut ću pozornost na još jednu stvar, a vezana je opet za socijalu i za energetski siromašna domaćinstva. Radi se o tome da predlažem, sugeriram da se u podzakonskim aktima pokuša naći mjera do koje se plaća električna energija tim socijalno ugroženim domaćinstvima. Radi se o tome da bi se moglo desiti s obzirom da su potrošnje veće ili manje u odnosu na pojedine dijelove grada odnosno naselja da se energija troši nenamjenski, a ne za ono za što bi se trebala trošiti. Zato predlažem da socijalna služba odnosno

refundira i da im se omogući da mogu platit svoju energiju. A isto se s vama slažem koliko sam vas shvatio da se i ne dozvoli nekontrolirano korištenje na način da se onda energija baca zato što je neko plaća. To se apsolutno s vama slažem i to jasno treba u podzakonskim aktima voditi računa o tome da postoje određena ograničenja, ali jasno to onda treba i u stručnom i u ovom socijalnom smislu dobro sve izbalansirati da za sad ne bi ispalo da ovaj nešto idemo dati, pa nešto da i ograničavamo. U načelu treba pomoći, ali jasno i spriječiti zlouporabe da se vaučeri ne dilaju po, po, po, po ovaj šalterima HEP-a kao što se zna dogodit u nekim našim sjevernim županijama. Tu se slažem. Hvala predsjedavatelju. Kolega Milatić, dakle kao što se ne može porculanski zub ugraditi u upaljeno meso tako se ne može jedan tekstualno solidan zakon, dobar zakon ugraditi u disfunkcionalan sustav. Vi kažete mi imamo neovisnog regulatora. Ma ništa nije neovisno kad se s tim tijelom politički kadrovira. Dopustite da vam pročitam. Predsjednik upravnog vijeća HERA-e Tomislav Jureković je krajem svibnja prošle godine priveden i ispitan u USKOK-u u sklopu istrage u aferi „Vjetroelektrane“ jer je navodno pogodovao tvrtki C.E.M.P. Milenka Bašića. Dakle, kažete HERA odgovara HS, sudovima i DORH-u. Ne odgovara nikome jer je istraga u tom slučaju negdje zapela. Kažete, HEP je kičma hrvatskog elektroenergetskog sustava. Pa bilo bi super da je tome tako. Međutim, imamo i naslove koji kažu, šef HEP-a lobirao da se u upravno vijeće HERA-e postavi supruga njegovog bliskog suradnika. Imamo situaciju da HEP kao krovna tvrtka ima čitav niz tvrtki kćeri i direktori krovne tvrtke, kao i direktori tvrtke kćeri postavljaju se isključivo po političkom ključu, a nikome ne odgovaraju jer tvrtke kćeri, dužnosnici tvrtke kćeri nisu pod nadležnošću povjerenstva niti bilo kojeg drugog tijela. Hvala. Ivo** Što se tiče upravnog vijeća HERA-e i što se tiče određenih sudskih procesa odnosno eventualnih postupaka to ne želim komentirat, tamo znaju institucije koje to rade, one će se s time baviti. Što se tiče onoga, što znamo, a to je da pred ovaj cijenjeni dom će vrlo skoro doći kandidat za predsjednika upravnog vijeća HERA-e i jasno vi ćete o tome imati priliku raspravljati ili ga postaviti postaviti ili ga ne postaviti. Ja sam rekao ovdje da smo se i ovu godinu kao vlada očitovali i na izvješće o radu HERA-e, očekujemo da se ono i u drugom smislu počne ovaj raditi obzirom da su određene situacije u energetskom sektoru se i promijenile i, a što se tiče kadroviranja u HEP-u sve što se u HEP-u događa, koliko ja znam događa se u skladu sa zakonom. A to što sad vi mislite da je netko nešto negdje rekao za to bi trebali imati i određene dokaze. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, vi ste pri kraju svog izlaganja govorili o tome da ste sigurni da će za 7-8.g. nešto biti. Ono što sam ja sigurna da će za 7-8.g. da ćete vi biti i dalje državni tajnik, a dal će nešto biti ili ne to je drugo pitanje, ali nije to tema mog razloga zašto sam se ja javila nego je tema ono što sam vas pitala i na Odboru za zakonodavstvo, a to je vezano uz punionice za elektro automobile i tema je HEP distribucije i pitala sam vas koji je to, koji je to element jer kaže da kao operater distribucijskog sustava ima u vlasništvu ili je počeo razvijati. Dakle ovo ili je počeo razvijati bi trebalo nekako u zakonu biti jasno definirano što je počeo razvijati i kako je počeo razvijat, počeo je mislit

ali isto tako sam i na odboru rekao postoji Zakon o alternativnoj infrastrukturi kad je u pitanju ovaj punjači i sve ostalo što će ići u tom dijelu. On je sada na javnoj raspravi. Mi smo nacionalno koordinacijsko tijelo u tom zakonu određeni, u podzakonskim aktom toga zakona i u planovima koje ćemo iz toga zakona napravit sigurno će se detaljizirat ovo o čemu vi sada govorite i tu se s vama slažem da tu treba onda znati dobro što to distributer stvarno razvija i gdje to staje. A u načelu pretpostavljam da mislite isto što i ja da bi u stvari opskrbljivači i sutra određeni poduzetnici koji bi se bavili isključivo punjačima i organizirali taj dio bi se trebali bavit s time i koliko ja znam baviti će se jer će se i takva regulativa na kraju i proizvoditi.

Gospodin se zove Marijan Dvorski, naselje Batina na području grada Kutine, takvih slučajeva ima još, da čovjek koji je odradio svoj radni vijek i uplaćivao sve što je trebao uplatiti i komunalne naknade i sva davanja i danas već živi 15.g. bez električne energije što je vrlo, vrlo teško za čovjeka koji je otišao u mirovinu. Ja sam pokušao sve, pisao sam i zastupničko pitanje ministru i gradska uprava i HEP i nitko ne reagira da tom čovjeku se omogući da ima električnu energiju pod starije dane, barem postoji ulica, ime ulice nekoliko objekata u toj ulici, ulica ima perspektivu za razvojem ali nema električne energije. Za neke velikodostojnike se vuče žica kilometrima

Ivo** Nemam vam šta reći na to nego da ću se stvarno zainteresirani, pitati i osobno vam javiti šta sam doznao i šta je, šta su mi rekli i šta se može. Drugo vam nemam šta reći, nema razloga da vam ne vjerujem to što sada govorite. Hvala potpredsjedniče. Pa evo slušajući raspravu i ovaj dio gdje se pokušava reći da se ovim zakonom želi pripremiti nešto za privatizaciju HEP-a, pa se onda pojam HEP-a i pojam HOPS-a i ne razlikuje u tim raspravama pokušavam u stvari shvatiti zašto to pojedini kolege rade. Želim vjerovati da to rade iz neznanja, a ne namjerno jer oni koji shvaćaju šta je uloga HOPS-a, a to je operator sustava koji je zadužen za mrežu i koji treba pružiti potpuno iste uvjete pristupa toj mreži svim proizvođačima bili oni HEP-ovi ili neki privatni, bili oni iz Hrvatske ili izvan Hrvatske i isto tako svim kupcima, to je skoro isto kao da kažemo da želimo privatizirati HERU jer i ona mora biti neovisna i HOPS mora biti neovisan, a sad ako želimo napraviti da HOPS funkcionira samostalno i da samostalno donosi odluke onda čini mi se da d.d. …/Upadica: Hvala./… od d.o.o. Apsolutno, samo ste ponovili ono što sam i u stvari ja rekao da jednostavno regulator mora biti neovisan i da mu d.d. nikako neće škoditi. U javnoj raspravi, u razgovoru sa sindikatima žalosno je bilo da je glavni razlog ovog opiranja bio to što je predstavnik sindikata bio u nadzornom odboru HOPS-a i onda je svako 6 mjeseci postavljalo se drugog predstavnika sindikata. I to je meni se čini bio glavni kamen spoticanja, tko će sjediti u nadzornom odboru ispred radnika i tko će primati tu tamo naknadnicu. Sad se odjedanput dao se, kad sam ja to javno počeo komunicirati, dao se prijedlog da tko će kontinuirano sjediti.

Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče i na prošloj raspravi u prvom čitanju sam vas pitala kako stimulirati da bude što više zauzetih krovova sa solarnim pločama, znači kako stimulirati zapravo mala nekakva obiteljska, obiteljska Rekli ste mi da su poticaji nekih 40 do 80%, međutim ja sam išla sad malo gledati to se odnosi na ugradnju nove fotonaponske elektrane, s tim da je 80% znači 75.000 kuna ako živite na području od posebne državne skrbi, prva skupina otoka itd., a 40% bilo gdje u Hrvatskoj, znači 37.500 kuna. Znači to je za elektrane. A što je sad sa nekakvim malim obiteljskim, dakle s jednom obitelji koja recimo ima potrošnju 3 kilovata, ja sam dobro izračunala to je nekih 30.000 kuna investicija jer vam je solarni panel snage 100 vata 950 kuna možete nabaviti. Znači kako ćete vi sad recimo mene ili bilo koga stimulirati

Putem fondova zato šta fond onda od 7 godina to začas skrati u ovima koji imaju 80% na 2 godine, ovima od 40% na 4 godine isplativo samog tog dijela. Drugo ako sama obitelj nema dovoljno novaca onda se javi u ESCO firmu koja će to napraviti za njih i onda će ta ušteda njima biti manja, ali će i dalje biti ušteda i tako će se financirati postrojenje. A nakon usvajanja ovog zakona u roku od 6 mjeseci HERA je dužna donijeti podzakonske akte koje će regulirati agregatore. Agregatori će sigurno itekako biti zainteresirani da zainteresiraju građane da na njihovim krovovima naprave takva postrojenja i da građanin od toga ima koristi jasno i agregator. Znači najveća je korist ako to napravite sami

Poštovani državni tajniče evo drago mi je da ste zbog javnosti još jednom objasnili da ne postoji stvarno nikakav strah od privatizacije, ja to nigdje u zakonu ne iščitavam čini mi se da je u nedostatku argumenata za bilo kakvo protivljenje zakonu opozicija posegnula i za ovakvim tezama. Ovaj zakon u stvari stvara pretpostavke za ono što nas čeka u budućnosti, za okvir zakonodavni za proizvodnju i distribuciju energije u uvjetima koji nas u budućnosti očekuju i za bolje iskorištavanje zelene energije. I mislim da je zakon zaista dobar za sve ono što nas očekuje. Omogućuje i malim proizvođačima da u stvari u što većem broju budu zainteresirani da i na svoji privatnim objektima posegnu za proizvodnjom električne energije. Tako da mislim da je to za sve naše sugrađane nešto što im donosi nekakav bonus u budućnosti i da Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala na vašoj replici jer točno se sve slažem s vama. Znači ovaj zakon ide u pravcu toga da on omogućuje hrvatskim građanima i poduzetnicima da se uključe maksimalno u proizvodnju vlastite energije, da tu istu energiju prodaju ili koriste samo za sebe ili dijele unutar energetske zajednice i da na takav način smanjuju trošak svoje električne energije koji će u konačnici njima podignuti standard jer je taj onda trošak smanjen i podignuti njihove prihode jer smo svi ovdje u ovom domu svjesni da fosilna energija mora polako izaći, a doći neka druga koja je obnovljiva. Ta obnovljiva energija očito će polako biti isto i, i sva energija će biti skuplja zato što je se i više troši,

god mi imamo uvoz električne energije koji iznosi 33,9% mi ne možemo govoriti o nekakvim izvozima itd. Dakle, ajmo se usuglasiti. Hrvatski elektroenergetski sustav počiva na HEP-u ako govorimo o proizvodnji, mi ne proizvodimo dovoljno električne energije. HEP troši na izgradnju elektrane koja nije dostatna. Dakle, definitivno mi sami smo krivi što ne proizvodimo dovoljno električne energije a možemo jer novaca HEP ima, nego tjeramo zapravo naš sustav da uvozi električnu energiju i po izuzetno visokim cijenama prodaje našim građanima. Dakle, tko tu govori onda iz perspektive građana odnosno kako zakonom štitite te građane?

Znači od 2018. do danas u Hrvatskoj ima 120 megavata više solara, do tad ih je bilo 60. Samo jedna velika elektrana napravljena je i to HEP-ova na Visu od 2,5 Toliko o poticanju velikih elektrana. Što se tiče uvoza, uvoz je za sada nužan zato što nemamo dovoljno proizvodnje, ali HEP jasno ulaže u obnovljive izvore, ulaže u sve ove svoje projekte koje razvija, ulaže u reverzibilnu elektranu Blace, jasno da HEP ide u tom pravcu, ali ovaj zakon nije pisan samo za HEP. Ovaj zakon je pisan za sve investitore u Hrvatskoj koji hoće ulagati. I nama je u interesu da potaknemo i druge investitore da naprave što je više elektroenergetskih postrojenja, skladišta, da se optereti mreža. Mi ćemo kroz MPO financirati evakuacijske dalekovode i trafostanice tako da je moj optimizam utemeljen na realnim brojkama.

što je rekla da ćete vi biti državni tajnik 8 godina, to je zapravo vama pohvala i svima koji radite na zakonima. Znači ako vas biraju da budete državni tajnik onda radite kvalitetno i dobro svoj posao. Ja nigdje nisam iščitao ovdje da se ovaj zakon radi da bi se HEP ili nešto privatiziralo ili nekom pogodovalo, naprotiv da bi se stimulirao domaćinstvo da proizvode energiju. Mene ovdje sad zanima na kraju da kažete vi doista koliko ćemo mi do 2030.-te ili '50.-te imati odnos energije hidro, termo i obnovljivih izvora energije odnosno zelene energije u Hrvatskoj. Hvala.

imate na ugljen 329, termo ovaj plinski i ostali je oko 2000 i klasičnih obnovljivih izvora oko 1000 i nešto. Znači ako mi do 2030. podignemo za 2,5-3000 megavata znači dižemo se na 8000 i i 300-400-500. Od tih novih 3000 to će sve biti obnovljivi. I ako računate da imate hidra 2000 to vam je 5 i ako imate sadašnjih obnovljivaca 1000 to je 6. Znači od skoro 9000 megavata koje bismo mi izvjesno trebali imati do 2030. godine mi ćemo sigurno 70 i više posto imati obnovljivih,

na, na završno, na završne riječi klubova, prvi je gospodin Željko Pavić ispred Kluba zastupnika SDP-a.

predsjedavajući zahvaljujem. Prvo bih pohvalio gospodina Borića što prati situaciju u SDP-u jel ako je u dilemi ja bih ga obavijestio i informirao da Klub SDP-a još uvijek ima 32 zastupnika pa ako je nešto sporno neka nam se javi, mi ćemo sve objasniti. Ajmo mi ponovo na zakon, da ne, da se bavimo ozbiljnim stvarima. Nadamo se da će ovaj zakon pomoći u ostvarenju ciljeva definiranih u Nacionalnoj strategiji razvoja RH do 2030. godine. U kontekst ovog zakona moramo staviti i strategiju niskougljičnog razvoja RH kao i Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Čuli smo maloprije od državnog tajnika da ćemo imati taj zakon uskoro na raspravi i mislim da ćemo još i onim zakonom podebljati i pojačati ove stavove koji su u zakonu odnosno uz zakon i u svezi zakona danas iznesene i da ćemo imati priliku da učvrstimo ono što smo danas govorili. O kompleksnosti problematike govori još jedan zakon kojim se definira problematika, a to je Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti koji je isto na snazi od 2018. godine. To se vjerojatno neće mijenjati, to ostaje vjerojatno isto, tako mislim da tu nećemo ništa mijenjati, ali ovo što je bitno mislim da ćemo raspraviti u budućem razdoblju. Ono što je nama interesantno i za što smatramo da nije dovoljno definirano su ta nova regulatorna pravila kojima bi se trebali detaljnije urediti odnosi krajnjeg potrošača i opskrbljivača i kojima bi se krajnjim potrošačima trebala pružiti dodatna zaštita i sigurnost. Vezano za potrošače i njihova prava i regulatorna pravila bitna je i odredba zakona kojom će se potrošači moći i samostalno uspoređivati cijene različitih opskrbljivača i time kvalitetnije i brže donositi odluke u odabiru opskrbljivača koji nudi najpovoljnije uvjete isporuke električne energije. Vezano za ove odredbe zakona apeliram da se podzakonskim aktima definira na kojim platformama i na koji način korisnici mogu pristupiti tim sustavima te da se u sustavima koji će prikazivati troškove obuhvate svi troškovi koji će krajnji potrošači imati prilikom opskrbe od strane pojedinog opskrbljivača. Ovo je izuzetno važno i to napominjem zbog činjenice da se često u sustavima koje koristimo kao npr. sustavi telekomunikacijskih operatera dešava da nisu izrađeni svi troškovi pa se u konačnici ne može iščitati prava cijena usluge sve dok vam ne dođe račun. Evo, apeliram da se to izbjegne i da naši potrošači mogu imati stvarno punu cijenu i sve troškove koje će imati u slučaju uspoređivanja cijene između više više opskrbljivača. Svima nam je jasno da bez sustava pametnih brojila promjena operatera unutar propisani rokova neće biti moguća ili da će biti izuzetno teška i žao mi je što, a to sam već rekao i u prošlom čitanju kada smo imali tu rasprave da se to nije reguliralo u ovom zakonu nego se to prepustilo ministru, znači zapravo se u prijedlogu zakona … da će o uvođenju sustava naprednog mjerenja odlučiti ministar svojom odlukom, a s obzirom na sve one uvjete koje on treba sagledati i sve ono što treba uzeti u obzir bojim se da će to biti malo odgođeno jer sve ono što treba on sagledati i prikupiti podatke mislim da to neće prikupiti tako brzo. Uz tu odluku koju bi trebao donijeti ministar mora se uključiti i HERA koja bi trebala napraviti koja bi trebala napraviti ekonomsku procjenu pa mislim da se s pravom bojimo da od onog optimističnog roka u kojem bi se trebao moći promijeniti operater neće biti ništa, barem ne u sljedećih nekoliko godina. Bez obzira na to smatram da odredbe koje bi trebale biti napredne i ekonomski isplative za krajnje potrošače, a vezane su za energetske zajednice građana su dobre, ali to su odredbe kroz koje se između ostalog definira da vlasnik udjela ili član u energetskoj zajednici građana između ostalih može biti i fizička osoba, a već sam napomenuo nažalost naši građani nisu dovoljno informirani i apeliramo ponovo na tajnika da se informiraju građani koje su im mogućnosti, kako da financiranju, kako da si grade svoje mini elektrane i kako da izgrade energetska postrojenja. Hvala i vama. Sada gospođa Dalija Orešković govorit će završno ispred Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici. Kod svakog zakona o kojem raspravljamo usmjerena sam i koncentriram se na institucionalni okvir za njegovu provedbu i na eventualne koruptivne rizike koje pojedini zakon u sebi krije. Štoviše zalagala sam se svojevremeno da formiramo jedno tijelo, to bi po meni trebao biti ured za prevenciju korupcije koji bi i službeno bio zadužen da iščita zakon i da detektira što bi u njegovoj provedbi moglo biti sporno. No s obzirom da takvo tijelo još uvijek nemamo, evo na neki način pokušavam takvu zadaću napraviti sama. Kada govorimo o tome jesmo li pravna država i kakav je taj naš institucionalni okvir, dakle svi dobri ciljevi i sve lijepe želje koje ovaj zakon načelno namjerava ostvariti trebali bi proć kroz sito i rešeto regulatorne agencije, a to je u ovom slučaju HERA. Kako možemo vjerovati toj HERA-i ako smo imali situaciju o kojoj sam govorila u pojedinačnom govoru, kako možemo reći da je regulator neovisan i da odgovara HS-u kad smo imali situaciju da hrvatska Vlada kasni sa procesom imenovanja članova uprave regulatornog tijela i kako uopće možemo pričati o ikakvom pojmu pravne države ako imamo HS kao zakonodavno tijelo, kao parlament koji je dopustio Vladi da krši zakone vlastite države odugovlačenjem i neprovođenjem postupka izbora i imenovanja na vrijeme. Dakle, pravna država nismo. E sad se postavlja pitanje, jesmo li tržišno orijentirana država? Također nismo jer da bi to mogli biti onda bi se poduzetnici trebali moći osloniti na propise i na sustav kako ti propisi funkcioniraju u praksi, očito to ne mogu, to pokazuje slučaj vjetroelektrane. Kolikogod u tom slučaju postojale nekakve koruptivne radnje i kaznena djela treba primijetiti i činjenicu da je do toga došlo zato što poduzetnici nisu mogli ostvariti ono što su htjeli nekim redovnim putem jer je naravno hrvatska birokracija otezala. Postavlja se pitanje, je li otezala ciljano, namjerno upravo kako bi prisilila drugu stranu da se posluži se nekakvim nezakonitim metodama? O tome sam pitala nešto i predlagatelja pa se on branio kako u tom slučaju vjetroelektrane tamo neka vlada, tamo nekog Zorana Milanovića potpisala neki ugovor. A što imamo u ovom zakonu i kako on šteti poduzetnicima, a pri tom ne štiti državu? Pa tako što se recimo propisuje da u slučaju onih javnih nabava kada država daje odobrenje za izgradnju novog proizvodnog pogona postoje obaveze da se sukladno dobivenom odobrenju nešto izgradi u roku od 5, 7 ili 10 godina kada su u slučaju hidroelektrane. Ako se to ne uspije, dakle ako se u tom procesu ne uspije ishodit lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola sam ugovor se raskida. Postavila sam pitanje što u tom slučaju i tu smo došli do odgovora da će se zapravo u ugovorima koje nitko ne kontrolira, dakle naglašavam ugovore koje će pojedini ministar resorni potpisivati sa potencijalnim poduzetnicima investitorima i svima ostalima po svom sadržaju vrlo vjerojatno neće biti dostupni javnosti ili vrlo teško, a odredbe i kroj toga ugovora neće biti u ničijoj nadležnosti da intervenira na vrijeme. Nakon proteka 5, 7 ili 10 godina postavila sam pitanje što će se dogoditi, hoće li neki budući ministar reći ma to me se ne tiče, to je problem nekog ranijeg ministra, neke tamo ranije vlade. Odgovor koji je dao predlagatelj da će sve ono što je izgrađeno u međuvremenu do trenutka raskida ugovora ostati u vlasništvu RH, ne čini mi se dovoljno dobrim odgovorom. Smatram da bi zakon trebao imati ugrađene mehanizme koji će reći što ugovor konkretno mora sadržavati kako mi ne bi imali danas-sutra nova kaznena djela na teret nekog ministra i na kraju krajeva, samo postrojenje koje bi i ostalo u vlasništvu države, ne znači da država od toga ima koristi. Moguće da ima štetu utoliko što proizvodnje neće biti, a troška održavanja hoće. I treća tema o kojoj smo malo govorili je je li država socijalna država. Dakle, u ovom Zakonu postoji čitav niz mehanizama, između ostalog, zaštite od socijalnog siromaštva, zabrana obustave električne energije korisniku kada je on socijalno ugrožena kategorija o čemu po određenim kriterijima ministarstvo nadležno za socijalnu skrb donosi svoju odluku. Problem je što pojedini dijelovi sustava međusobno dobro ne komuniciraju pa se te odluke o tome da je netko ugroženi korisnik ne dostavljaju na vrijeme drugim nadležnim tijelima, pa se onda pokreću ovrhe, pa u tom procesu ovrhe, o tome je sudac Dobronić jako puno govorio, imamo situaciju da hrvatski pravni sustav ne prepoznaje da je pravo potrošača iznad prava RH. **Radin, Furio Sada gđa. Ivana Kekin govorit će ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka također, završno. Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnice i zastupnici. Novi Zakon o tržištu električne energije svakako donosi nove mogućnosti djelovanja na tržištu kroz uvođenje novih djelatnosti, a ima i potencijal pozitivnog učinka na sve krajnje kupce kojima će omogućiti pristup trenutnim i prošlim podacima o potrošnji električne energije, omogućiti promjena opskrbljivača u roku 24 sata, omogućiti alat usporedbe više opskrbljivača i sl. Preduvjet za benefite koje krajnji kupac, tzv. prosječni čovjek može osjetiti su upravo sustavi naprednog mjerenja te smatramo da je potrebno odlučnije i sa kraćim rokovima urediti čl. 31. Naime, trenutno čl. 31 opisuje uvođenje sustava naprednog mjerenja na način iz kojeg se očitava da će zamjena konvencionalnih brojila biti dugotrajan, čak, dakle 10-godišnji i kompleksan proces, što u realnosti ne bi trebalo biti tako. Drugo područje u kojem vidimo prostor za napredak i priliku da zakonodavac pokaže veću odlučnost je područje energetskih zajednica građana. Energetske zajednice građana uređene su čl. 26 na vrlo ograničavajući način, što je uostalom, naglasilo i mnoštvo institucija koje su sudjelovale na javnom savjetovanju za prijedlog ovog Zakona. Postavlja se pitanje, zašto tijelo jedinice regionalne samouprave ne može biti vlasnik udjela ili član energetske zajednice? Škola koja je u vlasništvu grada ili općine može, a recimo škola koja se može nalaziti preko ceste, a u vlasništvu je županije, ne može. Smatramo da bi svakako i tijela jedinica lokalne samouprave morala moći biti vlasnici udjela u energetskoj zajednici građana. Osim toga, držimo da je st. 21 nepotrebna regulacija nečega što će svakako biti ispitano od strane lokalnih ureda HEP-ODS-a kroz izradu elaborata o optimalnom tehničkom rješenju priključenja ili jednostavnim postupkom izdavanja elektroenergetskih suglasnosti sa uvjetima priključenja. Ukoliko ne postoji stvarni tehnički razlog ograničenja priključne snage proizvodnog postrojenja, ne vidimo razloga da se isto zakonski ograničava. 80%-tno ograničenje priključne snage izgleda arbitrarno i kao prejudiciranje nečega što možda uopće nema osnove iz perspektive tehničkih uvjeta na određenoj lokaciji. Na kraju, ograničenje djelovanja jedne energetske zajednice građana na fizičke i pravne subjekte koji su spojeni na istu transformatorsku stanicu, o čemu govori st. 20 istog članka, predstavlja također, jednu u nizu ograničenja koje sugeriraju da su energetske zajednice uvedene reda radi u ovaj Zakon odnosno samo iz razloga usklađivanja sa EU direktivama. Odredbe ne djeluju stimulativno i poticajno za krajnje kupce kojima koncept odnosno ideja energetske zajednice građana može biti zanimljiva. Dakle, u skladu sa iznesenim, Klub zeleno-lijevog bloka podnio je nekoliko amandmana na prijedlog zakona. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gđa. Katarina Peović govorit će ispred Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte. Također, završno. Izvolite. Evo, za kraj, rekla bih samo da, par natuknica. Prije svega, kolegi Boriću bih replicirala da zelena, na njegovo da, je li, zelena ljevica se bori za panele, a sad ne podržava Zakon, znači energetska tranzicija u nas nema baš previše veze s borbom protiv energetskog siromaštva. Mislim da zelena ljevica o napretku i o razvoju putem solarnih panela, onda se prije svega odnosi to na privredni razvoj i na činjenicu da smo mi imali, evo, tvornicu panela u Novigradu, ali ona nije bila konkurentska, nije bila uspješna jer ne postoji mogućnost dakle, državnih intervencija sufinanciranja i mi smo nekonkurentni u tom smislu. To bi bila pametna znači zelena reindustrijalizacija. državni tajnik je rekao 3 stvari koje su dosta dramatične. Dakle, počet ću od kraja. Dakle, rekao je doslovno i to nam može ilustrirati kakav modus operandi se primjenjuje kod donošenja ovog Zakona. Žao mi je da ovdje nije, a dosta je važno, dakle njegova izjava koju je ovdje javno izjavio da se on miješao u pitanja predstavnika radnika u nadzornom odboru HOPS-a, najbolje da će nam ovdje državni tajnik određivati tko će predstavljati radnike. Inače, za njegovu informaciju, molim kolege da mu prenesu, zahvaljujući njegovom nezakonitom uplitanju zbog krivotvorenja odluka da bi se njegove želje postigle, podignuta je i kaznena prijava. njegovog, njegove optužbe da se direktiva odnosi samo na Hrvate, ali ne i na Mađare i na Slovence, pa da samo mi trebamo preći na d.d., a HOPS treba preći na d.d. jer je to navodno Europa napisala samo Hrvatskoj pa direktiva na koju se poziva u tom Zakonu je Direktiva EU Parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019.g. koja kaže o zajedničkim pravilima, zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije, energije, s njom se usklađuje prijedlog ovog zakona, dakle nevjerojatno je da, da se govori o tome da je to nešto specifično za Hrvatsku, a eto Slovenci i Mađari ne moraju to uvesti. Onda također državni tajnik nas ovdje straši da ćemo dobiti nekakve packe iz Europe, to me moram priznat podsjeća na one strahove da neće penzići dobiti penzije ako ne uđemo u EU koje je širila Vesna Pusić prilikom, prije referenduma o ulasku u EU, znači riječ je o čistoj, prodavanju znači nikakve packe iz EU nismo dobili pa da za to trebamo prebacivati HOPS iz d.o.o. u d.d., a ako jesmo onda bi te packe ili ta upozorenja trebali dobiti razvidno u zakonu, trebalo bi nam to biti predočeno. Također da kolegici Jelkovac i tajniku da nema ništa od privatizacije da je to samo u nedostatku komentara jel, opozicija tu nešto prigovara. Ja ću vam samo citirati čl. 104. st. 14. zakona, a koji sada kad HOPS prelazi iz d.o.o. u d.d. postaje puno ozbiljniji i koji glasi: Kada agencije iskoriste svoje ovlasti na temelju st. 13. toč. 2. ovog članka može obavezati operatora prijenosnog sustava da pristane na jednu ili više od slijedećega, financiranje od strane bilo koje treće strane, dva izgradnju od strane bilo koje treće strane, tri da sam prikupi predmetna nova sredstva, četiri da sam upravlja predmetnim novim sredstvima. Znači ovakav članak ne bi bio dramatičan u slučaju da je riječ o d.o.o. strukturi, ali kad je riječ o d.d. jasno je da se ovdje trasira mogućnost da ako HEP dođe u financijske probleme se odluči dakle da ide na dokapitalizaciju odnosno da se privatizacija uvodi na mala vrata. U svakom slučaju nadam se da će vladajući podržati naše amandmane, dakle predali smo dva amandmana na dva članka koji su najkritičniji, dakle jedan je taj čl. 12. st. 4., a drugi je dakle čl. 86. st. 12., to su članci koji su po nama najproblematičniji i tu smo i predali amandmane. Hvala svima. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. I na kraju je g. Miro Totgergeli koji će govoriti završno ispred Kluba zastupnika HDZ-a,

Većina rasprava danas koja je bila ovdje u ime klubova manje-više je govorila pozitivno o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o tržištu električne energije i manje-više je podržala donošenje ovakvog zakona. S druge strane imali smo pojedinačnih rasprava koje su išle u smjeru gdje se navodi da je ugrožena sigurnost opskrbe doduše rečeno električnom energijom. Na to se moram malo referirat jer mislim da to proizlazi iz one činjenice da se gleda na HEP kao na prije možda 20-tak i više godina kao da kroz ovih zadnjih 20.g. nismo već imali uvođenje tržišnog principa pri prodaji električne energije i u stvari nerazumijevanje koji koji su koji dijelovi unutar HEP-a. Često puta se HEP zajedno povezuje i sa HOPS-om i sa HEP ODS-om bez da se razlikuje u stvari o čemu se točno i u kojem trenutku razgovara. Dakle, HEP kao HEP d.d. u svom vlasništvu ima i mrežu i proizvodne kapacitete te koje su HEP-ovi. S druge strane HEP ODS, to nam je bio cilj, treba bit neovisni operator distribucijske mreže, a HOPS neovisni operator prijenosne mreže. I kao takav neovisni operator dužan je pružat potpuno iste usluge i HEP-ovim proizvodnim kapacitetima i nečijim drugim proizvodnim kapacitetima. Isto tako svim kupcima potpuno neovisno pružati iste usluge. Isto vrijedi i za HEP ODS. I onda kad krene ova priča oko privatizacije, dakle potpuno je suludo razmišljat o tome da bi se HOPS mogao privatizirat jer to kao što sam već rekao bi bilo isto kao da idete privatizirat HERA-u jer i HERA je neovisno tijelo koje ima svoju ulogu, tako je neovisno tijelo HOPS, tako je neovisno tijelo HEP ODS. U raspravi u prvom čitanju ja sam čak rekao da bi bilo dobro da i HEP ODS postane d.d. jer bi tad još više bio neovisan od same matične tvrtke d.d.-a, HEP d.d.-a, što se tiče upravljanja, znači samostalno bi, još više bi samostalno donosio odluke o investiranju u svoju mrežu, održavanju mreže, a sve proizlazi u smjeru da prema građanima ta naknada koja je za mrežarinu u stvari bude što manja, a usluga što veća. I to kad malo bolje uđete u sve propise, u sve naše zakone koje smo donosili cijelo vrijeme u zadnjih 20.g. u stvari bez obzira koje su tu bile vlade ide se u tom smjeru da HEP d.d. bude onaj koji ima proizvodnju, a HEP ODS i HOPS da budu operatori koji su neovisni i stvarno pružaju te usluge jednako za sve sudionike na energetskom tržištu odnosno energetskom sektoru. S druge strane taj opskrbljivač koji u stvari prodaje električnu energiju krajnjem kupcu on tu energiju može nabavljat bilo gdje u svijetu, dakle nije nužno i nije prisiljen da energiju kupuje isključivo i samo od HEP-a, znači od proizvodnih kapaciteta koje ima HEP. Samim tim znači on ako može nać na tržištu jeftiniju električnu energiju, bude ju kupio i ta energija će uć kao uvoz u RH. Govorit o tome da je narušena sigurnost opskrbe je u stvari totalno krivo. s tim u stvari vrijeđamo onih nekoliko stotina kvalitetnih inženjera koji rade i u HOPS-u i u HEP ODS-u, pa i u proizvodnim kapacitetima HEP-a niz godina i koji u stvari nisu članovi nijedne stranke ili su članovi i HDZ-a i SDP-a i možda sad i Možemo! i ne znam koga sve već ne, pa ih onda trpat tu u neku priču konteksta onoga što se povremeno događa u društvu i gdje imamo određene anomalije je u stvari suludo i i na neki način se baca ljaga na pošteni njihov rad koji dugi niz godina se trude održat i mrežu i sustav da bude i kvalitetan i da uspije prebolit sve eventualne događaje koji nam se mogu dogodit kao što je recimo ovo bilo kad je bio potres pa su bili i do dugo u noć na terenu kako bi što prije vratili električnu energiju kupcima. Ovaj zakon, na kraju ću zaključit jer vidim da mi vrijeme ističe, ovaj zakon je moderan zakon, već sam rekao da Klub HDZ-a podržava ovakav prijedlog zakona, omogućava nam da ono što smo se odlučili, a to je da idemo prema izgradnji kapaciteta iz obnovljivih izvora izvora energije da to upravo u narednom vremenu uspijemo i ostvariti. Hvala.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

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ću

Poštovani predsjedavajući,

Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici,

Hvala g.

predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege,

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora.